Доброго ранку, шановні колеги! Прошу заходити в зал і приготуватись до реєстрації.

залі зареєстровано 329 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, сьогодні у нас день народження наших колег Володимира Михайловича Кацуби,

28 червня виповнилося 100 років від дня утворення першого українського уряду. Сто років тому у Києві за рішенням Комітету Української Центральної Ради, парламенту УНР було утворено український Генеральний Секретаріат - Уряд Української Народної Республіки. Щиро вітаю наш уряд з тим важливим історичним ювілеєм. І хочу повідомити, що у нас присутні і уряд, і Прем'єр-міністр України. Привітаємо їх. Бажаю усім нам – і уряду, і парламенту – єдності в ім'я збереження, розвитку, могутності та процвітання нашої держави. Але перед тим як перейти до "години запитань до Уряду", я хочу повідомити, що в президію надійшла заява від двох фракцій про перерву. Але вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. І я запрошую до виступу голову фракції "Блоку Петра Порошенка" Артура Герасимова. Будь ласка, 3 хвилини. Шановний пане Голово, шановні колеги! Вчора під стінами Верховної Ради сталася безпрецедентна подія. Група агресивно налаштованих чоловіків здійснила напад на нашого колегу Олега Барну і на багатьох інших депутатів. Хочу зосередити вашу увагу, їх не пускали до залу парламенту, куди вони йшли голосувати за зняття недоторканності. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" різко засуджує цей протизаконний, безпідставний та нахабний напад так званих громадських активістів на члена нашої фракції. Ці борці нападом на Олегу Барну продемонстрували справжню мету своєї акції, яка нічого спільного з боротьбою з корупцією не має. Організатори вчорашнього дійства чудово знали, що у порядок денний засідання Верховної Ради заздалегідь було внесено питання про зняття недоторканності, затримання та арешт одіозного політика, і що Олег Барна йшов голосувати за це питання, ще раз наголошую, його зупинили, коли він йшов всередину парламенту голосувати за це питання. Ми впевнені, що акція була організована з метою зірвати голосування Верховної Ради за зняття недоторканності і проводилося для нагнітання і розхитування ситуації в країні, збільшення напруги в суспільстві, підриву довіри до будь-якого органу влади. Ще більше обурення викликає те, що напад було скоєно не просто на народного депутата, а на людину, яка своєю кров'ю відстоювала та захищала на фронті територіальну цілісність України. Безпідставний напад на Олега Барну, агресивна поведінка по відношенню до всіх депутатів, які йшли до зали парламенту голосувати за недоторканність, вкотре доводить: ляльководи вчорашнього дійства під стінами Верховної Ради мають на меті тільки одне – будь-яким чином привернути до себе увагу громадян і хоч якось заробити дешевий авторитет. І їм байдуже, що країна вкрай потребує продовження реформ, необхідних рішень для економічної стабілізації, зміцнення своєї обороноздатності. Наголошуємо на тому, що серед кривдників депутата був Сергій Хаджинов, новообраний представник Ради громадського контролю НАБУ, людина, яка повинна бути взірцем та відстоювати справедливість, насправді під стінами Верховної Ради влаштувала дешеві провокації і політичні замовлення, безпідставно не допускаючи депутатів в зал парламенту для голосування за зняття недоторканності. Це неприпустима поведінка, об'єктивну оцінку якій повинні дати не лише відповідні правоохоронні органи та інстанції, колеги по Раді громадського контролю, але і все українське суспільство. Вчора так звані борці з корупцією, псевдопатріоти показали своє реальне обличчя. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" звертається до Служби безпеки України, Національної поліції з вимогою негайно розпочати розслідування от цього безпрецедентного факту. Які б провокації не здійснювалися нашими опонентами, як би не намагалися вони заблокувати чи зірвати роботу парламенту, ми, народні депутати, фракція партії "Блок Петра Порошенка", фракції коаліції, і надалі будемо послідовно підтримувати і втілювати в життя всі ініціативи, які спрямовані на підвищення обороноздатності держави, на економічну стабілізацію і на… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, закінчуйте, 30 секунд. І на допомогу нашим громадянам ми будемо сумлінно виконувати свої обов’язки перед громадянами України і робити все для того, щоб Україна стала сильною і процвітаючою країною. Слава Україні! Дякую вам. І ми переходимо згідно статті 229 Регламенту Верховної Ради України до "години запитань до Уряду". І я хотів би запросити до виступу міністра молоді і спорту Ігоря Олександровича Жданова. будь ласка, до трибуни. І, колеги, прошу уваги. Шановні народні депутати, дорога українська громада, шановний пане Голово, шановний пане Прем'єр-міністр! Система спорту в Україні зіткнулася за роки незалежності з системними викликами та негативними тенденціями. Провідні спортсмени України часто були змушені їздити на змагання і навчально-тренувальні збори, закладаючи свої власні кошти. Потім вони місяцями не могли дочекатися від держави повернення грошей. За роки незалежності системно руйнувалася спортивна інфраструктура України. Були випадки, коли через відверту халатність та ігнорування чиновниками спортсмени і тренери тривалий час не отримували заслужених стипендій, і призових. Я був неприємно вражений тим, що багато спортсменів не мали навіть форми нашої національної збірної з гербом України, щоб достойно вийти і представити Україну під час церемонії нагородження. Роками для національних збірних команд не закуповувалося нове обладнання. Наприклад, тривалий час майбутній олімпійський чемпіон із спортивної гімнастики Олег Верняєв і його колеги були змушені тренуватися на вкрай застарілих снарядах. Здавалося, ще трохи і система спорту вищих досягнень буде остаточно зруйнована. Існувала реальна небезпека, що ми назавжди втратимо цілий пакет найкращих спортсменів і тренерів, а з ними і статус провідної спортивної держави Європи і світу. За особистої підтримки тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка, нам вдалося зупинити негативну тенденцію у цій сфері, стабілізувати ситуацію. Почав зростати бюджет спортивних програм міністерства, ми здійснили перші закупівлі нових обладнань для збірних, зокрема, було придбано повний комплект обладнання для спортивної гімнастики. І не в останню чергу, саме завдяки цьому, Олег Верняєв став олімпійським чемпіоном. Були підвищені преміальні за перемоги на міжнародних змаганнях, норми харчування спортсменів, збережена система дитячо-юнацького спорту. Була закуплена форма, забезпечено безперебійне призначення стипендій і виплат призових, фінансування всіх навчально-тренувальних зборів та виїздів на змагання. І це відбулося завдяки плідній співпраці з парламентом, з профільним та бюджетним комітетом Верховної Ради України, Національним олімпійським комітетом, параолімпійським комітетом, федераціями. Ми вийшли на нормальне, стабільне функціонування системи спорту вищих досягнень. Наступний етап – це 2016-2017 роки, який можна охарактеризувати як перші кроки переходу від стабілізації до розвитку фізкультурно-спортивної сфери. Отже, що нам разом вдалося зробити в цьому році? Перше. Ми серйозно підвищили престижність праці українських спортсменів. Ще раз я би хотів подякувати, що це відбулося відбулося завдяки співпраці з бюджетним і профільним комітетом Верховної Ради, Національним олімпійським комітетом і, до речі, з народними депутатами, які представляють всі фракції парламенту, в тому числі опозиційні. Нам вдалося майже в три рази підвищити зарплату головних і старших тренерів Національної збірної команди України, в середньому вони отримують зараз по 35 тисяч гривень на місяць. 4 липня уряд вдвічі підвищив стипендії Кабінету Міністрів України для видатних тренерів країни, які безпосередньо здійснюють підготовку спортсменів-кандидатів на участь в олімпійських і параолімпійських ігор. Це особисті тренери багатьох наших призерів та переможців у міжнародних змаганнях. Їх новий розмір цих стипендій складає близько 25 тисяч гривень. На таке рішення спортивна родина чекала давно, адже нам потрібно втримати той унікальний тренерський потенціал, який Україна має сьогодні. З іншої сторони, ми поступово створюємо умови для повернення в Україну нових тренерів, що мають безцінний досвід і знання, методики підготовки, але були розкидані по всьому світу. Вже з 1 вересня 2017 року буде підвищена зарплата для тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Відповідну постанову було ухвалено на останньому засіданні уряду. Це рішення дозволяє збільшити рівень оплати праці для окремих категорій працівників закладів фізичної культури і спорту на два тарифні розряди. В першу чергу мова йде про 15 тисяч тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займається майже 500 тисяч юних юних вихованців. Вважаю, що тренери ДЮСШ на це заслуговують, вони самовіддано і з великим ентузіазмом працюють на позитив, забирають дітей з вулиці, прививають любов до спорту, для країни майбутніх чемпіонів. Таким чином, ми виконали доручення Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, плідно відпрацювавши це питання на робочих групах на чолі з віце-прем'єром В'ячеславом Кириленком. Реалізація постанови потребує незначних коштів з місцевих бюджетів: 64 мільйонів гривень у цьому році і приблизно 200 мільйонів – у наступному. Переконаний, на спортивно-виховній роботі ми не можемо економити, особливо коли органи місцевого самоврядування мають на своїх рахунках 55 мільярдів невикористаних коштів. Набагато більше потім доведеться витрачати на лікування хвороб і боротьбу з наслідками цих шкідливих звичок. Друге. Ми зробили перші кроки до відродження спортивної інфраструктури України. Минулого року Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сприйняв та публічно підтримав ініціативу про закріплення у 2017 році не менше 10 відсотків коштів Державного фонду регіонального розвитку на розвиток спортивної інфраструктури. Зал парламентський підтримав цю ініціативу, це тепер норма Бюджетного кодексу України. Таким чином Україна взяла на озброєння досвід Європейського Союзу, зокрема Польщі, який я мав можливість особисто вивчати і бачити під час робочих поїздок за кордон. Загальна сума коштів, які передбачає тут ДФРР на 2017 рік на розвиток спортивної інфраструктури складає 374 мільйона гривень. Це одна з найбільших інвестицій уряду в спортивну інфраструктуру України за всі роки незалежності. Станом на сьогодні комісією було відібрано і затверджено 84 проекти, показово, що свої проекти подали всі області України, включаючи Луганську та Донецьку області. Що це? Це ремонт спортзалів, технічне переоснащення та будівництво нових корпусів ДЮСШ, реконструкція стадіонів, створення нових сучасних спортивних майданчиків – усе це, безумовно, надасть додаткового імпульс розвитку фізичної культури і спорту. Підвищення престижності праці українського тренера, початок системного відродження спортивної інфраструктури – це одне з найбільш позитивних досягнень, наших спільних позитивних досягнень, реальний приклад турботи про людей, яким я особисто пишаюсь. Третє. Великий європейський світовий спорт, він повертається до України. На початку липня стало відомо, що Україна отримала право на проведення у 2020 році ювілейного 35 Чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Тільки вдумайтесь: у 2017 році Україна провела офіційний Параолімпійський кубок світу з лижних гонок та біатлону, проведення Чемпіонату світу з хокею "Дивізіону 1-А" та етап Чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях. Після чотирирічної перерви відроджені престижні міжнародні турніри, якими раніше Україна пишалася, зокрема "Кубок Дерюгіної" з художньої гімнастики, міжнародний турнір з боротьби пам'яті видатних українських партнерів і тренерів. Справжнім тріумфом для національної збірної команди України завершився Чемпіонат Європи зі стрибків у воду, що проходив в Україні в червні. Ми вперше в історії незалежності приймали це змагання. При цьому Україна виборола право на проведення цієї європейської першості у жорсткій конкуренції з Росією. У підсумку наші спортсмени вибороли десять нагород, завоювали європейський кубок, випередивши Росію в очковому командному заліку. Тричі підіймався синьо-жовтий прапор і на всю Європу гордо лунав наш гімн. Блискуче для збірної України завершився Чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків, який ми теж приймали вперше в нашій історії. Він проходив у Харкові, до нас приїхало 300 боксерів з сорока європейських країн. Відзначу, що разом з Україною за право проведення турніру сперечалася Туреччина і Росія. Збірна України виборола шість нагород, з них три – золоті, та завоювала перше місце в командному заліку. Позаду залишилася збірна Росії та Англії. Два чемпіонати Європи в Україні – два перших місця! Це видатна перемога України. Давайте оплесками привітаємо спортсменів і тренерів, всіх, хто долучився до організації і проведення цих змагань. Кожне успішне проведення великих міжнародних змагань – це наш спільний внесок усієї нашої спортивної родини у європейську інтеграцію. Це внесок у стримування російської гібридної агресії, розвінчання кремлівської пропаганди про те, що у нас що у нас нібито все погано і панує суцільна зрада. У 2017 році, навіть не виїжджаючи за кордон з візами чи з безвізом, мільйони наших громадян мали можливість відчути себе справжніми європейцями, дивитися по телевізору або в Інтернеті, або безпосередньо на трибунах змагання європейського та світового рівня. Світова спільнота впевнилася, що Україна здатна гарантувати безпеку під час проведення таких заходів і може їх проводити на високому міжнародному рівні. Адже це зміцнює наш престиж, туристичну привабливість, державний суверенітет, позицію українського спорту, всієї нашої дипломатії. Шановні колеги, попереду наш чекає ще багато цікавих спортивних подій. Незабаром наприкінці липня у польському місті Вроцлав стартують Всесвітні ігри. атлетів у 20 видах спорту будуть представляти Україну на цих змаганнях, це найбільші змагання на планеті, які є аналогом олімпіади для родини не олімпійських видів спорту. Вперше державне фінансування підготовки та участі збірної до всесвітніх ігор відбувалося за окремою бюджетною програмою на суму 45 мільйонів гривень. Разом із спортивним комітетом та федераціями ми створили необхідні умови для навчально-тренувальних зборів спортсменів, закупили обладнання, форму, інвентар. Нам також вдалося вдвічі збільшити державні преміальні для переможців та призерів майбутніх всесвітніх ігор. За золото спортсмени отримають 480 тисяч гривень, за срібло – 400 тисяч гривень, за бронзу – 240 тисяч гривень. Особлива подяка UA:Першому – суспільному мовнику, з яким ми плідно і конструктивно працюємо над організацією трансляції цих змагань. Вперше українці зможуть побачити у прямому ефірі виступи наших спортсменів на Всесвітніх іграх. Сьогодні ввечері ми урочисто на Поштовій площі, біля Річкового вокзалу проважаємо Національну збірну команду України для участі ще в одному дуже престижному міжнародному змаганні Дефлімпійських іграх, які відбудуть ся у турецькому місті Самсун. Наші спортсмени дебютували на цих іграх для спортсменів з вадами слуху в 1993 році і з тих пір займають лідируючі позиції у світовому дефлімпійському спортивному русі. Бажаю обом нашим командам спортивної вдачі та результатів. Вболіваємо за Україну! Слава Україні! Дякуємо, шановний пане міністре, що ви заощадили час для колег, для можливості запитань до уряду, у нас тепер є більше часу, майже 40 хвилин для того, щоб поспілкуватися з урядовцями. І зараз я оголошую… Я прошу всіх повертатися до сесійної зали. Шановні колеги, раніше завершився виступ міністра і зараз у нас буде запис на запитання до Прем'єр-міністра України і до уряду. Я так розумію, повернулися всі до робочих місць. Я оголошую запис, можливість задати запитання до Прем'єр-міністра України і до наших шановних урядовців.

Народний депутат Купрієнко. 2 хвилини, це перший і третій депутати, що записались, Купрієнко, Омельченко передають Олегу Ляшку запитання. Будь ласка. Запитання у нас, в принципі, з місця. Олег Валерійович, з місця. 10:24:11 ЛЯШКО О.В. З поваги до Прем'єр-міністра я звернутися до нашого Прем'єр-міністра з трибуни. Я сподіваюсь, що ви ще даєте можливість представникам опозиції хоча б з трибуни сказати слово. Шановний пане Прем'єр-міністре, у мене до вас кілька дуже практичних питань. Минулого тижня я був у цілому ряду областей Черкащина, Кіровоградщина. Полтавщина, Чернігівщина. Люди, селяни скрізь задають питання: як їм прогодувати сім'ю? Ціна на молоко 3,20-3,50 за літр молока. Вирізають масово корів. Я хочу, щоб ви як Прем'єр-міністр повідомили, яка урядова політика спрямована на відновлення поголів'я великої рогатої худоби в Україні. Після Гітлера корів було більше, ніж сьогодні в Україні. У 1947 році – 2 мільйони корів, сьогодні – 1 мільйон 800. Оті дотації, які передбачені в бюджеті, фермери не отримують, їх отримують великі латифундисти. Я хочу, щоб ви розказали українським селянам, що ви зробите для того, щоб була нормальна ціна на молоко, і що ви робите для того, щоб відродити корів у селі. Скоро діти наші корів будуть, як динозаврів, в музеях скелети дивитися. Коли в українському селі появиться, відновиться українська чорно-ряба корова, чи будь-яка інша корова? Це перше питання. І друге питання. Я неодноразово до вас звертався з питанням. Олігархи Фірташ, Льовочкін і Бойко користуються безплатно газорозподільчими мережами, побудовані за державний рахунок, за рахунок коштів українських людей по селах. Безплатно їм уряд Азарова передав, і сьогодні при вашому уряді вони продовжують цими мережами користуватися безплатно, а українці платять мільярди на фінансування олігархів. Коли уряд Гройсмана поверне в державне управління газорозподільчі мережі і щоб доходи від їх експлуатації йшли до бюджету і працювали на українців, а не на олігархів? Дякую за ваші відповіді.

насправді проблем в країні дуже багато, і не тільки в сільському господарстві. І зрозуміло, що для нас надзвичайно є важливим, щоб весь потенціал сільського господарства: і в рослинництві, і в тваринництві, і в переробці, - ми змогли максимально реалізувати. Буквально нещодавно я створив робочу групу з МінАПК, в яку входять всі асоціації фермерів. На наступному тижні буде чергова зустріч, і ми розробимо і презентуємо цільову програму підтримки фермерства. Я хотів би, щоб ця програма була сформована до 1 серпня. Це так, попередньо ми визначили цей термін. І буде охоплювати в тому числі цільову підтримку тваринництва, цільову підтримку фермерських господарств. Для нас дуже важливо, щоби ми дали новий поштовх в розвитку фермерства на селі, не великих холдингів, а безпосередньо невеликих фермерських господарств, які мають стати основою нашого аграрного сектору. Тому ми цим питанням займаємося, ми презентуємо підхід, але цей підхід буде абсолютно повністю узгоджений зі всіма фермерськими асоціаціями. Тобто це буде спільний продукт. Я думаю, що у вересні ми вийдемо з тим, що попросимо парламент в чергових змінах до бюджету країни, який ми будемо презентувати – вересень, можливо, жовтень – фінансувати… розпочати фінансування такої програми. Приблизний і орієнтовний бюджет для мене сьогодні є зрозумілим, але глибоко переконаний у тому, що от маємо повисити адресність і зробити все для того, щоби ця дотація доходила до того рівня, на якому сьогодні є найбільші проблеми. Дякую за ваше запитання. Що стосується… дякую. Що стосується газопроводів, то питання не сьогоднішнє і не вчорашнє. Я думаю, що дуже важливо тут не зробити юридичних помилок, які іноді трапляються в таких ситуаціях. Ми зараз юридично працюємо над тим, щоби все розставити на свої місця і виправити всі ті недолугі рішення, які приймались до нас. справа йде в тому, що ухвалили один Закон про газ, а тепер нам треба ухвалити закон, який дозволить нам нараховувати оплату за користування мережами, що дуже є важливим. В тому числі ми працюємо сьогодні над тим, щоби співпраця з місцевими органами влади… дати їм можливість теж управління цими мережами на рівні там міст, районів і так далі. Тому як тільки ми знайдемо правильне юридичне рішення, і в тому числі за підтримки українського парламенту, нам треба буде закон, який дозволить нам нараховувати сплату за користування цими мережами. Ми це зробимо. І наголошую на тому, що якщо в разі нашої роботи, а ми тут звернулися до правоохоронних органів, ми побачимо, що були зловживання юридичного характеру під час передачі, ми абсолютно негайно будемо вживати всі необхідні юридичні заходи для того, щоб державне повернути в державу. Дякую за ваше запитання. Наступне запитання від депутата Міщенка. Прошу. 10:29:53 МІЩЕНКО С.Г. Шановний Володимир Борисович! Сергій Міщенко, 108 округ, Київщина. Володимир Борисович, ви знаєте, що зараз в багатьох регіонах України назріває дуже серйозна ситуація відносно невиплати компенсації за лікарняні листи. Чому? А тому що їх немає. От, наприклад, на минулому тижні я був в Бориспільському районі, до мене звернулося десятки людей на прийом проте, що Бориспільський ЦРЛ немає лікарняних листів. Чому? А тому що їх не закупив Мінздрав, не провів тендер. Тендер сьогодні: 14-го числа. Кажуть, що він теж буде прорваний. Так от тепер мені ці люди дають запитання, а за що нам кормити сім'ї? Коли ми потім ці довідки, яке видає ЦРЛ, будемо міняти на лікарняні, коли ви зробите цей тендер? Які черги будуть в лікарнях знаходиться? Так це саботаж чи це бездіяльність Міністерства охорони здоров'я? Дайте на це відповідь. І друге. Відносно молока. Олег Валерійович, ми автори законопроекту, який пройшов перше читання, готовий до другого читання. І тоді корова з'явиться, коли… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 15 секунд. 15! Дякую. Так от, коли він наготовить до другого читання, коли його поставлять на голосування, тоді і питання корови і вирішиться в селі. От і все. Дякую. У мене не було інформації про проблему з лікарняними листами. Дякую за інформацію, я її перевірю. А зараз я просив би виконуючого обов'язки міністра Уляну Супрун прокоментувати інформацію, яку надав народний депутат України. Будь ласка. 10:31:47 Так, тендери вже два рази були зірвані, і це було саботаж, я це розумію. Ми далі працюємо в міністерстві, щоб ми могли завершити цю роботу. Коли був тендер, знову подали в суд, треба було знову оголосити тендер, знов дали в суд. Вже третій раз робимо тендер, сподіваємося, що вони вже будуть готові. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановна пані Уляна. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Дехтярчук. А, ще Дехтярчук передає слово пану Матвієнку. та розумію, що є доповнення в уряді. Потім дам вам ще слово. Прошу: пане Матвієнко, ваше запитання. 10:32:30 МАТВІЄНКО А.С. Шановний пане Прем'єр, я хочу з гуманітарного блоку два питання вам задати. Коледжі передані на місцевий бюджет. В цьому році місцеві бюджети не всі однозначно можуть їх отримувати. Ми підтримали ці місцеві бюджети в малих містах. Чи буде політика підтримки коледжів з приводу їх утримання в малих містах, де є дефіцит бюджету? Друге питання. Ми маємо користуватись своїми конкурентними перевагами. про те, які у нас перспективи із спортом. Одна із переваг – це біатлон. Ми тратимо мільйони на те, щоб готувати наших спортсменів. Власної бази належної немає. Чи можемо ми розраховувати у вересні, виділити гроші на проектування такої бази у Прикарпатті в Івано-Франківській області? Ми підтримку готові надати. І на наступний рік розпочати будівництво такої бази власної і не тратити гроші, а заробляти гроші на інших командах інших країн. Дякую. Дякую, Анатолій Сергійович, за ваше запитання. Що стосується підтримки освіти, то, якщо є бюджети, які тримають, які не можуть дозволити собі фінансувати, це не їхній рівень взагалі. Тому тут питання про те, щоб такі видатки здійснювати з обласного бюджету. Треба конкретно по області подивитись, в чому там є проблема і вирішити локально. Що стосується бази спортивної. Я взагалі підтримую спорт і не можу заперечувати, що потрібно будувати нові бази. Як ви знаєте, в цьому році ми передбачили 10 відсотків від ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку), 10 відсотків на об'єкти спортивної інфраструктури. У вчорашніх змінах, які ми проголосували до бюджету, теж є, по-моєму, 250 мільйонів на відновлення футбольних полів, полей по всій території нашої держави. Тобто це є умова співфінансування з місцевими бюджетами. Що стосується спортивних баз. що стосується спортивних баз – це питання потребує більшого часу для того, щоби ви спільно з Міністерством спорту опрацювали, з Міністерством фінансів опрацювали. Я би дуже не хотів повторювати ті помилки, які повторювались колись, які здійснювались колись. А мова йде про що? Про те, щоб розпочинали проектування, а потім, т ільки зробили проект, вже забули що треба фінансувати, залишали, або покидали нульовий цикл будівництва або взагалі проект. Тому я думаю, що наше завдання, якщо ми чимось займаємось, ми маємо взятись і завершити будівництво. От зараз ми взялись за "Охматдит", в цьому році ми його завершимо, і якби не бюрократія наша, ми "Охматдит" би закінчили. Як ми беремося за пренатальний центр у Львові, ми його завершимо у цьому році, ми зараз створюємо 13 кардіоцентрів по всій країні. Ми взялись – ми завершимо цю роботу. Тобто, треба дуже серйозно робити розрахунки, щоб ми не робили ні довгобудів, з одного боку, а, з іншого боку, розпочинали і завершували проекти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ Дякуємо. Будь ласка, народний депутат Яценко задає запитання. У нас в принципі з місця згідно Регламенту задаються запитання. Шановний Володимир Борисович! Хочу, по-перше, сказати, що вчора коли голосували державний бюджет, дякую за ваше особисте втручання, ми добавили гроші на лікування онкохворих людей за кордоном 86 мільйонів, а також добавили ДЦВ і кохлеарну імплантацію. Але дуже багато залишається питань, і от нагадаю, що Україна єдина країна, яка сьогодні не лікує дітей стовідсотково. І от дуже хотілося би, щоб саме за вашого прем'єрства ми зробили таким чином, щоб була робоча група, попрацювала до осені, і ми зробили, щоб у нас припинилось по телебаченню бачити, коли люди вимушені збирати гроші чи влазити в борги. Тому дуже вас просив би, чи можливо утворити зараз робочу групу, щоб ми попрацювали до осені, туди залучити Мінздрав, Мінсоцполітики, Фонд соціального захисту інвалідів, інші органи влади, Академію меднаук, інститути, громадські організації. зробили таку концепцію і профінансували восени і далі вже по ній йшли, щоб у нас припинилась ситуація, коли діти, вимушені батьки збирати кошти,

Дуже дякую за ваше запитання, ви знаєте, воно дуже важливе і дуже актуальне. Я думаю, що питання здоров'я взагалі є пріоритетним, але здоров'я дітей – це надпріоритет. Тому я вважаю, що ця ініціатива є доброю і вірною. І я зараз доручаю профільному віце-прем'єру Павлу Розенку внести пропозицію про утворення такої робочої групи, я буду з нетерпінням чекати пропозицій, щоб ми розпочали масштабну програму підтримки лікування дітей, саме дітей. Якщо ми володіємо технологіями всередині нашої країни, якщо ні, має бути за кордоном, але діточок треба рятувати, особливо, коли мова йде про важкі захворювання. Повністю підтримую і прошу, Павло Валерійович, щоб ви зайнялися, буквально днями, створенням такої робочої групи. Постановка завдання єдина, внести пропозиції про удосконалення механізму лікування дітей, важкохворих дітей. Дякую за вашу пропозицію. Дякую дуже. Будь ласка, Михайло Бондар від "Народного фронту", ваше запитання. 10:38:40 БОНДАР М.Л. Дякую. Михайло Бондар, 119-й виборчий. Володимир Борисович, я хочу подякувати цьому уряду за 280 мільйонів, які виділено на шахтарів. 27 серпня 70 років якраз, як відзначається День шахтаря, я надіюся, що вони відзначать цей день без заборгованості по заробітній платі. Але, щоб в подальшому не було таких перекидок і дофінансування, як би, на заробітну плату, обіцяли, що цього року на модернізацію шахт ще буде додатково виділено 800 мільйонів і, не забувати, ще 100 мільйонів на саморятівники. Тому, будь ласка, Володимир Борисович, зверніть увагу на шахтарів, виділіть тих 800 мільйонів на модернізацію і розробку нових лав. І, я думаю, що тоді шахтарі шахт наші вийдуть на беззбитковість і не треба буде в подальшому якраз їх дофінансовувати. Дякую.

У вересні, коли ми будемо готувати чергові зміни до бюджету, ми ще додамо 100 мільйонів для того, щоб забезпечити всю потребу, яка була сформована на рівні 200 мільйонів. Дуже дякую за розуміння і підтримку, колеги. Доброго дня! У мене запитання до міністра закордонних справ. Шановний пане міністре, минулого місяця Російська Федерація ввела закон, який зобов'язує всіх іноземців, в тому числі і українців, при виїзді з Російської Федерації відмічатися. Тобто так зване кріпосне право. Яка буде наша адекватна відповідь на цей закон, який прийнятий в Росії? І друге питання. Чому ми лише відповідаємо, а не проводимо більш агресивну зовнішню політику? Скільки ще часу потрібно для того, щоб ввести візи з Російською Федерацією на третьому році війни? Ми минулого року виділили безпрецедентні кошти на ваше відомство. В цьому році в бюджеті закладені теж немалі суми на відомство, Міністерство закордонних справ. Ще раз наголошую, коли будуть введені візи з Російською Федерацією, з агресором? Дякую за це запитання. Відповіддю і не тільки відповіддю, а планом на майбутнє є схвалена Радою національної безпеки і оборони рішення щодо створення інтегрованої системи. Я підкреслюю, не окремого кроку, як кому б хотілося, а саме системи, яка передбачає зняття біометричних даних з іноземців і осіб без громадянства, ефективний контроль пересування територією України і інші заходи. Це система буде здійснюватися поступово, стадія за стадією, а звичайне запровадження віз, і це не тільки наша, але і також практика, вона не дасть нам того ефекту, до якого ми прагнемо. Навпаки він створить значні проблеми. Значні проблеми в контексті того, що Росія цими проблемами скористається, скористається для того, щоб робити як провокації, так і свідому політику на обмеження для громадян України, які мешкають на окупованій території, на території окупованого Криму, пересуватися на території України. Тому на основі детального аналізу було прийняте таке рішення. І ми вважаємо, що це рішення є оптимальним. І таке рішення підтримується нашими друзями та партнерами.

У мене запитання до Прем'єр-міністра. Пане Прем'єр-міністре, всі 3 роки війни Україна була залежна від поставок енергоносіїв з окупованих РФ територій Донбасу та і самої Російської Федерації. Вдень на фронті гинули українські хлопці та дівчата, а вночі через лінію розмежування шли потяги, які везли з окупованої території, із країни-агресора вугілля, метал, паливо. За інформацією СБУ 47 відсотків від усіх грошей, що були спрямовані на закупівлю вугілля з окупованої території, йшли на фінансування так званий… бюджету так званої "ЛНР". Блокада торгівлі з окупантами це припинила. Однак, Ренат Ахметов продовжує завозити сотні тисяч тонн вугілля з Російської Федерації. Результатом цих операцій є пряме фінансування бюджету країни-агресора. Коли будуть прийняті постанови уряду про заборону на ввезення російського вугілля? Дякую. Шановні колеги, важко сьогодні надати оцінку тому, скільки тіньових грошей було на тимчасово окупованих територіях, коли ми вивозили наше українське вугілля на наші українські ТЕЦ для виробництва електроенергії, тепла, нашої електроенергії, нашого тепла. Важко сказати, як там відбувались процеси, коли ми вивозили всі компоненти для української металургії. Але очевидно і те, що в тій системі ми робили все для того, щоб, з одного боку, виграти час, позбутись залежності, бо ми розуміли ще з минулого літа, що Росія нам перекриє доступ до наших ресурсів, українських ресурсів, і все робили для того, щоб створити стратегічний запас. Можу сказати точно, що на совісті, якщо вона є, можливо її немає,

особисто працюють сьогодні на бюджет Російської Федерації. Це перше, що ви зробили проти нашої держави. Тому наше завдання сьогодні і далі продовжувати диверсифікацію постачання, далі продовжувати заміну палива на інші види палива для того, щоб абсолютно повністю завантажити наших шахтарів роботою на території країни. Але хочу ще одну річ сказати, завдячуючи вам, Україна втратила більше одного а це кошти українських вчителів, лікарів. Це кошти на безпеку і оборону нашої країни, так що думаю, що вам є над чим задуматись, замислитись. І, можливо, країна-ворог вас представить або представила до державної нагороди. Дякую.

нам вдалося досягти значних успіхів в результаті поправок всіх фракцій, які долучалися до роботи. Мабуть, уперше в бюджетному комітеті так досконально ми розбирали всі поправки, які потрібно було прийняти заради суспільства. У результаті скорегували збільшення планових показників по митних платежах на 24,5 мільярда для того, щоб була позитивна динаміка будівництва доріг, додали на соцекономрозвиток 1 мільярд, збільшили видатки на створення житла для дитячих будинків сімейного типу на 200 мільйонів, збільшили фінансування Міносвіти на 186 мільйонів, збільшили лікування громадян за кордоном…

на оборону і безпеку держави, 4 мільярди на програму забезпечення сільської медицини, 1 мільярд додатково на фінансування будівництва доріг це той успіх, який ми спільно досягли вчора, ухваливши закон у другому читанні. У мене прохання до уряду, все ж таки в наступних разах працювати із… Хто буде відповідати? Будь ласка, не відволікайте Прем'єр-міністра. Хто буде відповідати на питання Южаніної? Добре, це було побажання Ніни Петрівни, так? Включіть мікрофон Ніні Петрівні це були побажання чи запитання? Побажання. Добре. Дякую. Питання до кого, скажіть, Ніна Петрівна, до кого питання? Я просила, щоб наступні зміни до бюджету обов'язково обговорювалися з депутатами, і щоб не відбувалося такого сраму, як був вчора, що підтримується, що не підтримується – не було відомо навіть в залі.

Шановний пане Прем'єр-міністре, я прошу хвилину вашої уваги. Пане Прем'єр-міністре, подивіться, будь ласка, на цей графік, це графік падіння українського експорту, який постійно скорочується і стає все більш примітивним, сировинним. Ми в цьому залі за ініціативи Радикальної партії і за вашої підтримки прийняли Закон про Експортно-кредитне агентство. Згідно закону воно мало бути створене урядом ще три тижні тому. Закон грубо порушений. Пане Прем'єр-міністре, в мене до вас питання: коли буде створено Українське експортно-кредитне агентство, якого чекають машинобудівники, вагонобудівельники, військово-промисловий комплекс, літакобудівельники, Дякую за відповідь.

розробці стратегії щодо експорту на три роки і те, що ми робили разом з вами. Друге. Експортна стратегія була презентована публічно. Публічно, і, відповідно, прийняті рішення щодо реальної дорожньої карти, яку ми робимо. Три принципи, які закладені: перше – це конкурентність, друге – прозорість і третє – формування ланцюгу додаткової вартості. Відносно питання оцінки діяльності даного напрямку роботи, я вважаю, що буде зроблено, може бути зроблено і на комітеті, може бути зроблено і на уряді і може бути роблено у Верховній Раді. Дякую. Дякую вам. Євтушок Сергій передає слово для запитання Івченкові. Включіть мікрофон, будь ласка. 10:52:20 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановний пане Прем'єр-міністр, у мене до вас велике прохання від великої кількості селян. Будь ласка, не торпедуйте Закон про ринок земель. Давайте з вами подивимося те, що сьогодні хочуть власники паїв, безпосередньо подивимося на соціологію, яку нам презентують: більшість з них – проти ринку землі, це перше. Друге. Я вас дуже прошу, щоб ми з вами сконцентрувалися на деяких речах. Перше – давайте почнемо вдосконалювати земельно-орендні відносини, раз. Друге – давайте нарешті покажемо як ми підтримуємо фермера. Бо бюджет, за який "Батьківщина" не голосувала і вірно зробила, там безпосередньо є підтримка великого товаровиробника або великих інтегрованих компаній, там нема підтримки фермерів. І наступне – рейдерство, я вас дуже прошу, щоб ми адекватно реагували на ці речі, що у нас трапляються з рейдерство. І якщо ми не вдосконалимо саме ці моменти – ми не можемо з вами взагалі говорити про обіг або про ринок земель. Давайте вдосконал... Дякую за ваше запитання. Насправді, хочу підкреслити, що ми сьогодні в достатньо відкритому діалозі щодо обігу земель, щодо протидії рейдерству. Уряд нещодавно прийняв ряд постанов, які ускладнили будь-які незаконні дії по відношенню до законних власників або орендарів, тому ми працюємо в цьому напрямку. І наголошую на тому, що Закон про обіг земель має бути прийнято в інтересах відродження українського фермерства, що є дуже важливим. Тому хочу ще раз підкреслити, максимально широкий діалог, абсолютне опрацювання цього питання дасть можливість входити в зал і вносити ініціативи. Тому наголошую на тому, що ми тут діємо дуже виважено. Хоча я підкреслюю, що Україні, фермерству, агрокомплексу потрібний новий Закон про обіг земель і вдосконалення діючих механізмів, в тому числі і оренди. Дякую. Я хотів би тільки ще дати відповідь. Степан Іванович відповідав на підтримку експорту. Я не встиг продовжити його відповідь. Ну, по-перше, хочу сказати, що, дійсно, наша економіка сьогодні знаходиться в стані трансформації. Ми працюємо над новими ринками і нарощуємо свій експортний потенціал. Можу підкреслити, що останнім часом ратифікація зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, зони вільної торгівлі з Канадою, зараз ми працюємо Туреччина, Ізраїль, з іншими країнами. Я думаю, що зараз будемо розпочинати діалог, як працювати далі з Великобританією щодо нашого експорту після Brexit. Мова йде про те, що нам потрібно додатково створювати механізми підтримки експорту. І для цього замислювалось, яке я підтримав, рішення про Експортно-кредитну агенцію. Так, як сказав Степан Іванович, зараз працюємо над тим, щоб впровадити цю агенцію і започаткувати механізм підтримки українського експорту. Для нас дуже важливо, щоб ми від сировинного типу, коли ми сьогодні експортуємо зерно, створити механізми підтримки експорту не сировинного типу, а готової української продукції. І над цим ми сьогодні ретельно працюємо, економіка відновлюється, хоча нам ще багато потрібно зробити для того, щоб вдосконалювати механізми, в тому числі і доступу до реальних, доступу до реальних, я маю на увазі, як за термінами довгими, так і за низькими ставками, кредитних ресурсів. Дякую. Будемо і далі з вами співпрацювати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, 5 хвилин. Очевидно, це буде одне-два питання. Зараз Кривохатько Вадим Вікторович. Включіть мікрофон, будь ласка. Шановний Володимир Борисович, я вибачаюсь, мене дуже турбує Постанова Кабміну 431, яка регулює стратегію використання державних земель. По суті, це чудова постанова, і землі треба користуваннями впорядковувати. Але там є одна формула, яка повністю унеможливлює використання землі в безоплатну приватизацію, видачу землі. І перша категорія соціальна, яка страждає від цього, - це учасники АТО, це учасники АТО. Тобто ця формула передбачає слідуюче. Наприклад, здається 10, 100 гектар землі в оренду з аукціону, а ті…

тобто це практично унеможливлює отримати учасниками АТО землю ту, що їм обіцяли. Тобто цю постанову або треба скасувати, або якось окремим пунктом врегулювати. дякую вам за ваше запитання. Ви декілька днів назад мені про це питання повідомляли. Я відповідні доручення надав, я думаю, що ми його відпрацюємо. Хоча в самій постанові записано, що поза будь-яким аукціоном і так далі, значить, мають право на отримання цієї землі саме учасники антитерористичної операції, АТО. Але те, що потрібно буде вдосконалити, ми вдосконалимо без будь-яких заперечень. Що я хотів би сказати по землі, шановні друзі. Да, уряд прийняв ряд жорстких рішень щодо можливості розпорядження земель. В чому ця жорсткість? Наша жорсткість в нашій прозорості. Ми впровадили рішення, які абсолютно повністю забезпечують прозорість при виділенні земельних ділянок. Фактично ці постанови покликані на те, щоб припинити дерибан землі в областях і районах України. Мова йде про виділення земельних ділянок виключно на аукціонах. Це публічно, це відкрито і це чесно. Тому ця постанова і була впроваджена сьогодні урядом. Те, що стосується АТО, давайте попрацюємо, вдосконалимо. Ми шануємо, поважаємо наших бійців, наших героїв і готові все робити для того, щоб віддавати їм належне. Дуже дякую за ваше запитання. Дякую. І останнє запитання, колеги, 1 хвилина. Слово надається Мусію Олегу Степановичу, будь ласка. 10:59:32 МУСІЙ О.С. Доброго дня, шановні колеги. У мене запитання особисто до Прем’єр-міністра. Пане Прем'єре, ви взяли на себе відповідальність повну за перебуванні на посаді, на превеликий жаль, в нелегітимний спосіб до сьогодні, бо вже рік, в.о. міністра охорони здоров'я. Так ось довожу до вашого відома, що ця пані, яку ви тримаєте на посаді, вона не тільки хронічно ігнорує засідання комітету і не спілкується з народними депутатами, а також відбулася безпрецедентна акція з вчорашнього дня. В Міністерстві охорони здоров'я керівник конфедерації профспілок разом з громадськими організаціями учасників АТО вчора намагалися зустрітися цією нелегітимною пані. Вони оголосили голодування. Вчора і сьогодні вона не зустрічається. Заступники міністра охорони здоров'я не зустрічаються з громадськістю. Під Міністерством охорони здоров'я проходить хронічна акція протесту. Ми, на жаль, на це вплинути не можемо. Дайте, будь ласка, доручення, щоби це не була піар акція десь на прес-конференціях, а людина хоча би зустрілася з тими, хто голодує в міністерстві… Дякую за ваше запитання, Олег Степанович. Я доручаю профільному віце-прем'єр-міністру Павлу Розенко. Павло Валерійович, я вас попрошу врахувати виступ, зібрати, провести зустріч міністра, комітету з тими членами членами комітету, які мають на то бажання. І попрацювати, і зняти всі конфліктні питання. Дуже дякую. І, якщо є бажання… Є щось прокоментувати, Уляна? Немає. Дякую. запрошую до слова заключного "години запитань до Уряду". Включіть мікрофон Володимиру Борисовичу Гройсману. 11:01:21 ГРОЙСМАН В.Б. Дуже дякую. Шановний пане Голово Верховної Ради України! Шановні колеги народні депутати! Прошу одну хвилину вашої уваги, у мене є дуже важливе повідомлення для вас.

Я просто хотів сьогодні подякувати вам. Оскільки сьогодні на цій сесії останній пленарний день, хочу подякувати вам, і зокрема, за вчорашній день голосувань, коли ми ухвалили зміни до бюджету, які були дуже важливі. Ми ухвалили надзвичайно важливу… зробили ще один надзвичайно важливий крок: ми ухвалили за основу масштабну пенсійну реформу в нашій країні, яка дозволить розпочати процес відновлення справедливості, підвищення пенсій українським громадянам, віддати належне тим людям, які все своє життя пропрацювали і сьогодні недоотримують пенсії, а ми маємо їх повернути. Також хотів би підкреслити, що дуже важливо, в порядку денному вчора стояла і реформа медицини, реформа освіти. Це ті реформи, які дуже важливі для повсякденного життя людей. Це реформи, які покликані змінити якість життя українських громадян. Люди мають отримати якісну освіту, люди мають отримати якісну систему охорони здоров'я, люди мають отримати якісне пенсійне забезпечення. Це все може бути прийнято і буде прийнято, глибоко вірю, в стінах цього українського парламенту. Ми восени будемо просити вас, вельмишановні колеги, розпочати свою роботу з розгляду цих двох реформ: освіта, охорона здоров'я і пенсійна реформа. До того часу будуть підготовлені до другого читанні ці всі закони. Деякі вже підготовлені. І будуть потребувати нашої з вами підтримки для того, щоб змінювати країну. А в цілому я ще раз хотів би подякувати вам за стійкість позиції. Колеги з "Блоку Петра Порошенка", друзі, дуже вам дякую всім за підтримку законодавчих ініціатив, які необхідні сьогодні державі. Дуже дякую за ваше розуміння. Шановні колеги з "Народного фронту", фракції коаліції, я дуже вдячний вам за підтримку уряду, підтримку Прем'єр-міністра, підтримку рішень, які насправді дуже-дуже важливі для українських громадян. Я звертаюсь до всіх фракцій і до двох коаліції. Друзі, щиро вам дякую! І переконаний в тому, що восени ми з новими силами продовжимо якісні зміни в нашій країні. Також хочу подякувати групам і фракціям українського парламенту за те, що час від часу ми знаходимо по різним питанням розуміння і ви їх підтримуєте ці рішення або робите їх кращими. Теж дуже вам вдячний, абсолютно всім, шановні колеги, за голосування. Я мрію і бажаю всім нам, щоб з осени ми перестали ділити зал по політичним кольорам, а нас об'єднував єдиний державний прапор і прагнення прийняття реальних рішень в інтересах українських громадян. І окремо хочу подякувати позафракційним народним депутатам, саме позафракційним народним депутатам, які підтримують, які допомагають, які борються за реформи і в яких теж є спільний успіх. Тому ще раз, пане Голово, дякую вам, дякую президії, дякую всім народним депутатам і працюємо далі, змінюємо країну і відверто щиро дивимося людям в очі. Дякую. Слава Україні! Дякую. Дякуємо уряду за роботу. Бажаємо плідної співпраці, нових результатів. І на цьому "година запитань до Уряду" завершена. Колеги, я хочу повідомити і порадитись з вами з приводу наступної нашої роботи. Будь ласка, увага, колеги. Увага! Я буду пропонувати сьогодні пропрацювати без перерви, щоб зараз протягом 30 хвилин ми розглянули дві постанови, які є, потім 30 хвилин, як і передбачено Регламентом, зачитання запитів, а потім година, як це передбачено Регламентом, виступи в "Різному", а о 13-й годині завершити роботу, колеги. Чи немає заперечень в залі? Є повна згода. І тому таки я оголошую порядок розгляду: 30 хвилин дві постанови, щоб ми могли підписати закони; 30 хвилин депутатські запити і година виступи. І о 13-й годині, шановні колеги, я прошу всіх народних депутатів прибути в зал для закриття нашої сесії це буде… шоста сесія Верховної Ради України восьмого скликання. О 13.00 я прошу всіх прибути в зал для закриття сесії. І прошу до цього віднестися уважно. Зараз ми переходимо до питань, які у нас є два в порядку денному. Перше з них – проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 22.06 про прийняття в цілому як закону законопроекту про комунальний облік комунальних послуг (4901). передбачений законом спеціальний розгляд в процедурі скороченого розгляду. І я запрошую до доповіді народного депутата України Левченка Юрія Володимировича. Будь ласка, пане Юрій. Левченко, "Свобода", 223-й округ, місто Київ. В цьому питанні є два аспекти, є аспект якості і правильності самого закону і є аспект того, як він ухвалювався. По-перше, щодо того як він ухвалювався. Цей закон ухвалювався з грубим порушенням Регламенту, не розглядалися всі поправки, більше того, поправки дуже негативні, які були завалені цією залою за моїм наполяганням, до них потім поверталися незаконно, тому що це одноразова дія – завалення поправки – і проштовхувались. І в останній момент цей закон проштовхувався кнопкодавством. Причому кнопкодавством "Опоблоку". Це щодо того, який якісний цей закон може бути, якщо за нього кнопкодавив "Опоблок". А тепер по суті закону і чому я наполягаю на його скасуванні, крім регламентних питань. Цей закон передбачає встановлення будинкових лічильників за кошти споживача, адже ті їх будуть вписувати в платіжки, тобто постачальник буде обирати дешевший чи дорожчий лічильник, фірму, яка буде отримувати плату за встановлення, повірку чи заміни, а оплачувати все це має споживач. Це також створює умови для величезних зловживань, завищення цін на лічильники і послуги встановлення, повірки та заміни лічильників, неконкурентного (в лапках) вибору своїх фірм і знову таки, все це за кошти споживачів. Більше того, оплачувати встановлення та обслуговування лічильників будуть навіть ті, у кого вже встановлені свої індивідуальні системи опалення та (або) гаряче водопостачання, тобто, ті хто, власне, послугами навіть цими і не користується. Більше того, тут прописано, що споживач також має платити за охорону цього лічильника. Також, якщо ви взимку зможете зекономити і використаєте менше теплової енергії, ніж установлено в методиці Кабміну, то попри те, що у вас є тепловий лічильник, вам все одно прийдеться платити більше, щоб дотягнути до цієї встановленої норми Кабміну. Прошу 20 секунд, будь ласка. Будь ласка, 30 секунд. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Тобто цей закон значно погіршує права споживачів. Цей закон спрямований на підтримку олігархів-монополістів в теплоенергетиці зокрема, і саме через це за цей закон голосував "Опозиційний блоку", і саме через це лише завдяки його 26 голосам цей закон був проведений. Закликаю Верховну Раду засвідчити свою позицію і скасувати прийняття цього законопроекту. Дякую. Дякую. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань Регламенту Пинзеник Павло Васильович. Зараз буде обговорення, пане Ігор. Шановні колеги, комітет розглянув проект постанови, внесений народним депутатом Левченком. Власне, народний депутат сам у своєму виступі звернув увагу на те, що порушенням Регламенту, яке спонукало його до внесення відповідного проекту постанови, було голосування, неособисте голосування народних депутатів, комітет неодноразово висловлював, надавав роз'яснення щодо порядку вирішення питань, пов'язаних з неособистим голосуванням. І просить визначитися щодо підтримки чи непідтримки проекту постанови за авторства народного депутата Левченка шляхом голосування у Верховній Раді України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

Шановні співвітчизники, Соціалістична партія, Соціал-демократична партія, профспілки підтримують, звичайно, постанову колеги народного депутата Левченка і підтверджуємо, що цей законопроект проводився у незаконний, традиційно, незаконний спосіб для Верховної Ради України. Він є проолігархічним, він обслуговує інтереси антиукраїнського олігархату. Окремо я б хотів зазначити, що всі сподівання авторів, тих, хто надихав Верховну Раду прийняти відповідне рішення, а цей процес тривав більше року, більше року вичавлювали з Верховної Ради олігархи голосування за цей законопроект. вся ця олігархічні свора, всі ці олігархічні підстилки, які голосували відповідне рішення, не можуть розраховувати, що люди просто так здадуть свої права. Сьогодні, принаймні в Полтаві, ми щотижня блокуємо встановлення загальнобудинкових лічильників. Бо ця практика є абсолютно несправедливою, ця практика урівнює всіх громадян і просту пенсіонерку, яка практично не споживає ні тепла, ні води і тих, хто хто живуть в одній квартирі по п'ятеро, по семеро і перевищують норми споживання. Ми за рівність, за справедливість і будемо своїми наступними законопроектами добиватися аби це було забезпечено на законодавчому рівні. І окремо хочу сказати про подвійні стандарти. Пам'ятаєте, минулого разу фракція, яку в народі називають фракцією "скотиняк", рвала глотку за те, щоб це рішення не було прийнято. Де ця фракція зараз? Де ця банда зараз в залі парламенту? Жодної людини немає, подивіться вправо у секторі Радикальної партії немає жодного депутата, який мав би зараз віддати свої голоси і підтримати відповідне рішення. Дорогі громадяни, дивіться… Надаю слово представнику Радикальної партії України Попову Ігорю Володимировичу. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Доповідач з цього питання, з проекту цієї постанови, правильно підняв два питання про те, що ця постанова, вона злочинна по суті та вона була прийнята з порушенням Регламенту. На жаль, у нас все частіше стається така практика в залі. Якщо законопроект готується за повним циклом публічної політики, якщо проводяться всі необхідні розрахунки, консультації, якщо аналізуються альтернативні варіанти рішення, то тоді ці законопроекти знаходять свою підтримку в залі. Якщо протягуються якісь корупційні схеми, якщо протягуються якісь антинародні, антисоціальні рішення, тоді їх можна притягнути лише з порушенням Регламенту, з кнопкодавством, як це і сталося при прийнятті цієї постанови, яка дає додаткове навантаження на сімейні бюджети українців. Звичайно Радикальна партія за це не голосувала, те, що не можна голосувати за таку постанову, це зрозуміло навіть клоунам, які інколи виступають в цій парламентській залі, ви це тільки що чули. Саме тому я прошу в подальшому ставитися більш уважно до дотримання Регламенту, до підготовки законопроектів з дотриманням всіх регламентних норм, адже ми знаємо, що надмірні тарифи за комунальні послуги є головною, одною з головних проблем українських виборців. Ми вчора виділили 14 мільярдів гривень на закриття субсидій, але, на жаль, ці кошти підуть комунальним монополістам. Я звертався до уряду, що давайте краще ми профінансуємо державну програму по встановленню індивідуальних лічильників тепла, тоді кожне домогосподарство зможе саме регулювати як економити тепло, як економити енергоносії, як займатися енергозбереженням. І такі рішення були би набагато кращі ніж ті, які ми приймали. І, заключний виступ, від "Опозиційного блоку", Шурма Ігор Михайлович, Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги! Ми всі зібралися в цій сесійній залі для того, щоб приймати або відхиляти ті чи інші законопроекти. Право голосувати за або проти немає права ніхто, ні представники коаліції, не можуть заборонити опозиції це робити, ні опозиція не може заборонити коаліції ініціювати певні законодавчі ініціативи. Що стосується законопроекту про комерційний облік комунальних послуг, то я можу вам сказати, що це не є індивідуальний чийсь законопроект. Авторами цього законопроекту була група депутатів з різних політичних середовищ, це була їхнє вмотивоване бажання, окрім того, що на сьогоднішній день, дійсно, є навантаження на сімейні бюджети врегулювати ці процеси і врегульований контроль на воду і на теплопостачання навпаки повинен привести до того, що повинна бути справедлива оплата за використані ці послуги. Можливо, люди, які сьогодні намагаються кинути камінь у сторону тих чи інших людей, які підтримують цей законопроект, не вникли в суть цього законопроекту, бо це не стосується газових лічильників. Але я вам скажу про інакше, чому деякі популісти, які намагаються сьогодні роз'єднати ті моменти, які об'єднують зал і не згадують, що завдяки "Опозиційному блоку" було проголосовано цілий ряд законодавчих ініціатив, які підтримують освіту, які підтримують медицину, які підтримують формування правової держави, то тут цього немає. А вийти на трибуну і просто так, вибачте, за грубе слово "пашталакати" і кидати слово розбрату на сьогоднішній день це не вийде. І я вам мушу сказати до чого приводить оцей радикалізм у виступах і пошук ворогів, ви вчора бачили, як розправляються ті псевдопатріоти з тими людьми, які думають трошки інакше, почали бити навіть своїх. Припиняємо розбрат. ГОЛОВУЮЧИЙ. Обговорення завершено. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Я нагадаю вам, що за цю постанову голосують ті… давайте по наступному закону, Вадиме виступите. Хто підтримує закон, той не голосує за постанову і навпаки. я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 22.06 про прийняття в цілому як закону законопроекту про комерційний облік комунальний послуг. (постанова), комітет просить визначитися шляхом голосування. Хто підтримує дану постанову, прошу проголосувати.

це проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому як закону законопроект Про Конституційний Суд (номер 6427 і 6427-1). І я запрошую до виступу доповідачів. Спочатку Левченко Юрій Володимирович. Будь ласка, пане Юрій.

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Ту ганьбу, як вчора ця Верховна Рада ухвалювала один з найважливіших законів для країни – Закон про Конституційний Суд, бачила вся країна, бачили всі українці. Вчора вся увага суспільства була привернута до Верховної Ради і те, як цей закон проштовхувався через коліно через Верховну Раду, бачили всі. Те, як не ставилися деякі поправки на голосування; те, як поверталися вже до поправок, які були завалені; те, як відбувалося кнопкодавство. І, до речі, кнопкодавство знову відбувалося з крайніх секторів під балконами з "Опоблоку", "Народного фронту".

А тому, що цей закон закріплює контроль над Конституційний Судом з боку Президента України, або якщо більш широко говорити, з боку виконавчої влади – і Президента, і Кабміну, і інших інституцій. Те, як судді будуть призначатися, те, як судді будуть контролюватися, те, скільки суддям будуть платити і яке вони довічне утримування будуть мати, все… – саме судді Конституційний Суду, я наголошую, а не всі судді – все це іде до того, що Конституційний Суд, як і сьогодні, як і вчора, і позавчора, буде і далі повністю підконтрольний виконавчій владі і особливо Президентові України. Зокрема, дуже велику увагу слід звернути на механізм конституційної скарги через… яка прописана таким чином, що будь-які підставні особи зможуть скасувати будь-який закон, який Верховна Рада прийме, якщо нарешті ця Верховна Рада почне якісь нормальні закони все ж таки приймати. Так от, саме через ці речі, через порушення Регламенту…

не можна його пропускати далі. Закликаю всіх депутатів засвідчити свою позицію, навіть тих кількох, які сьогодні є, і проголосувати за мою зупиняючу постанову. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До доповіді запрошується народний депутат України Дерев'янко Юрій Богданович.

Конституційний Суд з грубим, брутальним порушенням Конституції і Регламенту України. І найприкріше те, що для українського парламенту стає нормою, що при прийнятті таких важливих законопроектів фракції змагаються у кнопкодавстві а ЗМІ фіксує, хто є переможцем цього кнопкодавства. Ще важливо те, що ви, шановний Андрій Володимирович, а також заступник Ірина Геращенко роблять вигляд, що нічого не відбувається. вчора головуючим на пленарних засіданнях було грубо порушено статтю 34, за якою гарантовано закріплено право народних депутатів на виступ на пленарному засіданні, а також можливість виступати по правках від імені народних депутатів, на яких вони наполягали. Мало того, вчора пані Олі Богомолець, на превеликий жаль, яку забрала швидка, не було в залі і ви, шановні головуючі, також це вчора не взяли до уваги, а її картка проголосувала. Я хочу заявити, що ви, Андрій Володимирович, і Ірина Володимирівна Геращенко вчора вчинили кримінальні злочини, які передбачають статтями Кримінального кодексу України, це 365 – перевищення влади або службових повноважень та стаття 351 – це перешкоджання діяльності народного депутата України. В тій частині, що ви вчора не дали можливості народним депутатам, на їхню вимогу, висловитися, захисти свої поправки. А це означає, що ви грубо порушили Закон України, який називається Регламент Верховної Ради. шановні колеги, неприпустимо ухвалювати конституційні зміни, Закон про Конституційний Суд з грубим порушенням Конституції України, Регламенту України. Тому я прошу підтримати сьогодні цю постанову сьогодні цю постанову, яка є зареєстрована, і проголосувати "за". Дякую. Від комітету до співдоповіді запрошується Пинзеник Павло Васильович. Будь ласка, пане Павло. Шановний Голово, шановні колеги, народні депутати Левченко, Дерев'янко, кожен за своїм авторством внесли на розгляд Верховної Ради два проекти Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому як закону законопроекту Про Конституційний Суд України. Процедура скасування рішень Верховної Ради визначена 48 статтею Регламенту і передбачає звернення народного депутата до головуючого на пленарному засідання із заявою про порушення Регламенту, подання відповідної письмової заяви до Голови Верховної Ради України з одночасним внесенням відповідного проекту постанови. Обидва народні депутати відповідні заяви, звернення та заяви зробили. У проекті постанови вони зазначають, що законопроекти прийняті з грубим порушенням вимог Конституції та Регламенту Верховної Ради України щодо процедури законотворчої діяльності. Комітет ухвалив висновок на обидва проекти, вони є у вашому розпорядженні. І просить прийняти рішення шляхом голосування, визначитися щодо зазначених проектів постанов. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис: два – за,

фактично своїм голосуванням 227 голосів зберегла таємну процедуру обрання Уповноваженого з прав людини. І ця поправка стала тілом Закону Конституційний Суд". Шановний Андрію Володимировичу, мене дуже здивувало, і ми направили, більше 40 депутатів підписали до вас листа і направили до вас листа з вимогою не допустити фальсифікації голосування. Тому що те, що відбувається зараз на сайті Верховної Ради, ця поправка є недоступною тепер, там змінюється назва того, за що голосували депутати. Я хочу наголосити ще раз: народні депутати, 227 голосів, вчора проголосували за збереження таємної процедури обрання омбудсмена, крапка. Про це заявила низка

і я вітаю весь народ України, що омбудсмен буде обиратися таємно. І це дозволить йому зберегти категорію "А", це найвища категорія правозахисників, яка забезпечить забезпечить українському омбудсмену доступ до всіх міжнародних місій в захисті українських полонених і українських заручників. вчора хотів по договорняку, вибачте, протягнути оцю відкриту процедуру, я хочу вам сказати, що правда все одно переможе, – правда, а не І ви не будете зараз намагатися шляхом своїх маніпуляцій і шляхом таких от договорняків і спроб контролю над пенітенціарною системою ламати українську правозахисну систему. Український парламент і народні депутати вам цього зробити не дадуть!

Безумовно, що якби в цьому сесійному залі була та кількість голосів, то цю постанову потрібно підтримувати. Але, на жаль, вона буде провалена, і це відкриє шлях до того, що Закон про Конституційний Суд піде на підпис до Президента. Що вчора відбулося? Ми вчора в черговий раз стали свідками того, що закони приймаються не шляхом персонального голосування, а шляхом кнопкодавства. Те, проти чого виступала Революція Гідності, те, що всі обіцяли, коли заходили в цей сесійний зал, що кожен буде голосувати персонально, – на жаль, вчора було продемонстровано не персональне голосування, в тому числі і під час голосування за цей закон. Звичайно, добре, що 227 голосів знайшлося, і фракція "Батьківщина" голосувала в повному складі за те, щоби зберегти таємну процедуру обрання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини – омбудсмена. Це добре, і це єдиний позив у цьому законі. Але, якщо Конституційний Суд, який до цього приймав рішення всією колегією і були запобіжники, наприклад, через особливу думку кожного судді Конституційного Суду, то зараз ви, шановні депутати, котрі голосували за цей закон, дали можливість утворювати палати з чотирьох суддів, які будуть в ручному режимі формуватися і саме ці палати будуть виносити рішення як весь Конституційний Суд. То вам оці, коли рахували Кучмі строки: 1+1 дорівнює 1, покажеться квіточками. Так само як квіточками покажеться те, коли повертали не в конституційний спосіб повноваження Януковичу. Далі буде. Конституційний Суд узурпується. Конституційний Суд буде повністю керований з Банкової. І вчора, під час цього ганебного голосування, саме цей парламент, на жаль, дав можливість Конституційному Суду не посилити свої можливості, не стати більш незалежним, а навпаки стати обслуговуючим персоналом проти… Обслуговуючим персоналом проти інтересів українського народу. Тому таку постанову треба голосувати. І я прошу хоча би тих депутатів, які тут зараз є в залі, проголосувати за те, щоби ця постанова набрала чинності. Дякую.

цілий день сьогодні, він не такий у нас напружений, звучить від різних політичних середовищ заклики до того, щоб припинити порушувати Закон України про Регламент. Я вам скажу, дорогенька коаліція, яка в 300 голосів починала роботу цього парламенту, що це все називається "засвистали козаченьки". З самого початку, я особисто маю моральне право про це говорити, я не один раз з трибуни звертався до вас, ще не було Володимира Андрійовича на посаді голови, я звертався: "Припиніть топтати Закон України про Регламент. Ви, якщо ви маєте коротке політичне життя, то я вам зі свого досвіду мушу сказати, що такі речі завжди будуть обертатися проти вас. І не пройшло два роки, як ці порушення Регламенту на сьогоднішній день вже працюють проти вас, і ви почали стогнати. Ще зовсім недавно ви так само діяли по відношенню до "Опозиційного блоку". А як попередній виступаючий сказав, "далі буде". А тепер що стосується позиції "Опозиційного блоку". Ви взяли зобов'язання синхронізувати національне законодавство з європейськими нормами. Це ви взяли таке зобов'язання. І на сьогоднішній день, аби наша правозахисна система мала щось подібне до цивілізованого, Закон про Конституційний Суд є одна зі складових. До нього є дуже багато зауважень. Але треба, щоб почалась ця робота і необхідно йти далі. Що стосується омбудсмена. То чому сьогодні той, хто "кидає каміння" в сторону "Опозиційного блоку" не скаже, що "Опозиційний блок" підтримав цю норму і без нас ця би поправка не пройшла? То тут у вас не вистачає силі волі. Припиніть розбрат і пошук ворогів в сесійній залі України. Тут працюють люди, які представляють народ України. Колеги, ми вже виходимо з тих рамок, які були передбачені. І просто у нас все посунеться. Тому по хвилині я дам на виступ, але по хвилині. Від Радикальної партії Олег Ляшко. Від "Самопомочі" Олена Сотник. Від трибуни, так, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний колега від "Батьківщини" сказав, що вчора відбулось ганебне голосування за Конституційний Суд. Абсолютно правильно. Це ганебне голосування, яке дає можливість Президенту Порошенку узурпувати вплив на Конституційний Суд. І це надзвичайно поганий і прикрий факт. Тому що будь-яка узурпація, монополія

право на отримання пенсії. Натомість ви проголосували, шановні колеги від "Батьківщини", щоб прокуратурі додати майже мільярд гривень. Замість того, щоб дати людям, роботягам, ви цей мільярд віддали прокуратурі. Це ганебно. Насправді, голосування за "неконституційний суд" України вчора це було типовим шахрайством. Шахрайство, коли фактично ігнорувалася робота народних депутатів. Зверніть увагу, що це чи не єдиний закон, який розглянутий був комітетом поправок, які пропонувалися, вони були відхилені. І відхилені вони були не в комітеті, вони були відхилені фактично на Банковій. Тому що як такого розгляду законопроекту в комітеті не було. Цей проект це є, точніше, тепер вже скоро він стане, на превеликий жаль, законом, це буде остаточне цементування впливу і можливості виправдовування Президентом і його людьми тих неконституційних рішень, які постійно відбуваються останні 2,5 роки. Те, що ви зробили, це остаточно поставили крапку на вже неіснуючій, непрацюючій Конституції України. І, колеги, останній ще від "Батьківщини". Ви щойно мали від "Самопомочі" виступ. Від "Батьківщини", і вже всі фракції, групи виступлять. І будемо до голосування переходити. Колеги, потім ви будете мене просити, дайте більше часу на запити, дайте більше часу на виступи. А того часу вже не буде. Будь ласка, Івченко, одна хвилина. 11:35:47 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, знаєте, цинізму головного радикала немає меж. А чи має він відповідати за те, що він особисто не проголосував за арешт і притягнення до відповідальності пана Добкіна, партнера пана Ахметова, фінансиста безпосередньо Радикальної партії. Дивіться, будь ласка, в дзеркало перед тим як виходити до цієї трибуни. "Батьківщина" підтримала в першому читанні, з урахуванням пропозицій комітету, безпосередньо соціальної політики, де говориться, що відтягнене на 5 років трудового стажу вже з листопада місяця люди отримають підвищені пенсії. І ми повернемося до цього питання, коли ми будемо голосувати в цілому. Ми хочемо розуміти концепцію, як буде відбуватися пенсійна реформа в країні. Ми дали шанс і ми дали можливість. А перед тим як виходити, будь ласка, дивіться, за голосування за бюджет, де ви безпосередньо впливали на те своїм голосуванням, щоб знищити українське село. Давайте 10 секунд і завершіть. 11:37:03 ІВЧЕНКО В.Є. … щоб забрати з селян, з сіл податки, всі базові податки. І головне, щоб дати двом великим інтегрованим холдингам 2 мільярди. Ляшко віддав цим холдингам 2 мільярди… робите? А що ви робите? Для чого це? Для чого це? Це була не репліка, це був виступ від фракції. Колеги, увага! (Шум у Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії і я, ми – автори Закону про мораторій на заборону продажу земель сільськогосподарського призначення. І я дякую парламенту за те, що підтримали цей наш законопроект. Ми проти того, щоб продавати українську землю і щоб нею володіли корпорації, транснаціональні латифундисти. Команда Радикальної партії ініціювала зміни до Конституції, 175 народних депутатів України підписалося про те, щоб основою аграрного устрою України визнати фермерське господарство. На превеликий жаль, під цими змінами до Конституції, щоб господарями української землі були фермери, не підписалася персонально Юлія Тимошенко. І у мене є пояснення, чому вона не підписалась. Тому що, будучи Прем'єр-міністром, вона внесла до парламенту Закон про продаж української землі іноземцям, тобто вони хотіли деребанити землю. Вчора шановна команда Юлії Тимошенко проголосувала за урядову пенсійну реформу, яка позбавляє мільйонів пенсіонерів права отримувати пенсію. І це недостойно… Дякую, колеги. Це треба зупиняти. Ми проходимо формальну річ. Колеги, ви теж мали так само два виступи. Давайте… (Шум у залі) Прошу зупинятись, переходимо до голосування. Прошу зупинитися усіх. Отже, колеги, зараз я поставлю обидві постанови на голосування. І першою я ставлю на голосування Постанову 6427. Хто підтримує дану постанову, прошу проголосувати, голосуємо.

За-51 Рішення не прийняте. Постанова 6427-д-П1 відхилена. І, колеги, ви знаєте, до мене було багато звернень, я хочу сказати вам теж важливу річ. Щойно ми розглядали про Конституційний Суд, я вважаю, що вчора в надзвичайно важкій атмосфері, але ми його розглянули за повною процедурою, як і личить Верховній Раді України. Я хочу вам нагадати, що я розглядав його і поставив на розгляд в умовах, коли трибуна була заблокована і коли з мегафоном перебивали будь-який виступ. Незважаючи на те, кожен з авторів правок, хто був на місцях отримав слово і мав можливість виступити. Я не буду приховувати, я за день перед тим звертався до авторів правок і просив мінімізувати ці правки. Чому? Тому що я боюся, що ми тисячами правок доведемо до абсурду саму атмосферу, коли для багатьох буде здаватись, що неможливо пройти по Регламенту, що буде постійно завал. Ми повинні навчитись працювати доросло і відповідально. Я, до речі, хочу подякувати всім авторам правок, тому що ми вчора продемонстрували, що в непростих умовах можна приймати закон, незалежно від того підтримуємо ми його чи не підтримуємо, але проходити його за повною процедурою згідно Регламенту. І не зважаючи на те, наголошую ще раз, яка була атмосфера в залі, ми змогли пройти той шлях повного обговорення. І хочу ще одне сказати, те що вчора говорив. Друзі, не вважаю правильним, коли з мегафоном перегукуються з трибуни виступаючих, не вважаю правильним. Це означає, що по будь-якому закону таке може відбутися, незалежно від якої він політичної сили. Я не буду приховувати, одного дня в цьому залі говорив в мегафон, це було під час Харківських угод, але це питання надзвичайної ваги, це був початок війни проти України. І це було вже питання не парламенту, це справді було питання захисту держави від окупанта. Але, коли ми будемо на розгляді питань використовувати цю методику, це шлях в нікуди, це шлях, який не буде мати будь-яких перспектив. Тому я прошу колег поважати, коли ми працюємо в цьому залі і мати один до одного повагу. І мені доводиться величезну кількість зусиль докладати, і вчора мені було дуже не просто, це був дуже важкий день, щоб ми гідно пройшли вчорашній день. Але, мені видається, ми вчимося і поступово йдемо до того, більше поваги один до одного, більше розуміння і поваги до парламентаризму, як явище, і ми зможемо працювати ще більш ефективніше. Отже, колеги, зараз я хочу з вами порадитися по одному питанню. Ми маємо годину але в нас є депутатські запити і близько 50 депутатів до мене звернулися з проханням, щоб їх зачитати. Я просив би вас, щоб ніхто не заперечував, щоб ми відвели з тих години двадцять 40 хвилин на зачитання запитів, ми мали б встигнути, і 40 хвилин на виступи, я думаю, це буде справедливо. Я знаю, тому я питаюся, друзі. Тоді півгодини запити і 50 хвилин виступи, півгодини запити і 50 хвилин виступи. Дякую. Зараз Дякую. Зараз я для зачитання запитів передаю слово Оксані Сироїд. співака Бориса Гмирі. Олега Велікіна до Прем'єр-міністра України щодо перевірки фактів зловживання службовим становищем та припинення повноважень Голови Згурівської районної державної адміністрації Валерія Мозгового. Запити до Президента мають підтримуватися голосуванням. Прошу приготуватися до голосування про підтримку запитів. Ставлю на голосування про підтримку запиту до Президента. Прошу.

За – 54. Рішення не прийняте. Юрія-Богдана Шухевича до Президента України стосовно зняття грифу "опублікуванню не підлягає" та скасування усіх засекречених нормативно-правових актів Президента України, якими встановлені незаконні пенсійні привілеї для колишніх народних депутатів УРСР і СРСР, колишніх перших секретарів обкомів Компартії України тощо та членів їх сімей, котрим обчислюють пенсії, виходячи з посадового окладу Міністра Кабінету Міністрів України та припинення виплати пенсій цим особам. Прошу проголосувати про підтримку цього запиту.

за. Рішення не прийняте. Руслана Сольвара до директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо відновлення роботи та залучення ДП"НДІ"Буран", яке займається розробкою авіоніки для літаків цивільної та військово-транспортної авіації, в інтересах оборони України. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо критичного рівня державного боргу. Сергія Рудика до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо ефективності реалізації проекту забезпечення доступності лікарських засобів та запровадження відшкодування їх вартості в Кам'янському, Смілянському та Черкаському районах Черкаської області, а також місті Кам'янка та Сміла. виділення коштів у 2017 році на реконструкцію будівлі № 7 - гуртожитку військового містечка № 17, міста Самбір, вулиці Івана Франка, 31-Б під житловий будинок. Ярослава Дубневича до прокурора Львівської області, начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування за фактом вбивства громадянина Володимира Наконечного. Павла Дзюблика до Прем'єр-міністра України, виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України, першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України щодо створення інформаційного порталу "Публічна лісова кадастрова карта". Павла Дзюблика до голови Державної архітектурно-будівельної інспекції…

Павла Дзюблика до голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, виконуючого обов'язки Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо ігнорування вимог законодавства у сфері земельних відносин та містобудування. Віктора Кривенка до Генерального прокурора України щодо незаконного відчуження державного майна ПАТ "НВК "Полярон". Павла Кишкаря та Віктора Кривенка до Голови Державної аудиторської служби України щодо перевірки стану виконання робіт з будівництва водопроводу в місті Василькові за кошти державного бюджету. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо скасування санкцій з ТОВ "ГАЗТРОН-Україна". Олександра Вілкула до Голови Верховної Ради України щодо надання інформації стосовно процедури розгляду проекту Постанови реєстраційний номер 3864 про перейменування міста Дніпропетровська Дніпропетровської області під час пленарного засідання, що відбулося 19 травня 2016 року. Ярослава Маркевича до Прем'єр-міністра України щодо приведення у відповідність до встановленого прожиткового мінімуму соціальної пенсії для непрацездатних осіб. Ярослава Маркевича до Прем'єр-міністра України щодо ліквідації аварійних каналізаційних колодязів на території Дергачівського району Харківської області. Юрія Солов'я до Прем'єр-міністра України щодо порушення умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України

будівлі "Готелю "Кане" по вул. Хрещатик, 40/1 у місті Києві, що постраждала внаслідок пожежі 20 червня 2017 року, а також притягнення до відповідальності осіб, дії чи бездіяльність яких спричинили до завдання об'єкту значної шкоди. Оксани Білозір та Євгена Рибчинського до Прем'єр-міністра України, Міністра фінансів України щодо передбачення у проекті Державного бюджету України на 2018 рік коштів на проведення реставрації, перезапису та видання архівних аудіо записів відомого українського співака Бориса Гмирі. Олега Велікіна до Прем'єр-міністра України щодо перевірки фактів зловживання службовим становищем та припинення повноважень Голови Згурівської районної державної адміністрації Валерія Мозгового. Бориса Козиря до Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Міністра інфраструктури України, голови правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо забезпечення права на придбання електронних квитків громадянам громадянам усіх пільгових категорій. Бориса Козиря до Генерального прокурора України щодо незаконного захоплення земельних ділянок та вилову аквакультури. Борислава Берези до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо безпідставного підвищення ціни на газ. Борислава Берези до голови Київської міської державної адміністрації щодо обґрунтування підвищення тарифів з утримання будинків і прибудинкових територій в місті Києві. Альони Шкрум до голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо роботи робочої групи для підготовки до другого читання

Дмитра Шенцева до Прем'єр-міністра України щодо виділення місту Чугуєву Харківської області додаткових коштів освітньої субвенції.

Я дякую шановній колезі своїй, пані Сироїд. І продовжую зачитувати запити. Анни Романової до виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо законності переходу до держави права власності на земельні ділянки, розташовані в рекреаційній зоні

заборгованості перед Державним бюджетом за середньостроковими та безвідсотковими позиками у сумі близько 9,0 млрд. грн., яка виникла через прорахунки Мінфіну у 2009-2014 роках. Юрія Дерев'янка до Прем'єр-міністра щодо необхідності погашення у повному обсязі заборгованості та достатнього забезпечення асигнуваннями видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з відшкодування пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Костянтина Яриніча до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення своєчасного доступу хворих серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями до життєво-необхідних лікарських засобів та медичних виробів в закладах охорони здоров'я Кіровоградської області. Наталії Веселової та Руслана Сольвара до голови правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", міністра інфраструктури про вжиття заходів та запровадження зручних маршрутів щодо залізничного сполучення Маріуполь-Київ, Маріуполь-Одеса, Маріуполь-Львів, що дозволить скоротити час перебування у дорозі та вирішення питання заміни/ремонту рухомого складу. Оксани Корчинської до міністра внутрішніх справ України щодо недоцільності будівництва нового госпіталю Національної гвардії України в місті Запоріжжі і підписання договору між Національною гвардією України та Міністерством оборони України з питань надання медичної допомоги. Юрія Левченка до міністра культури України, голови Київської міської держадміністрації щодо недопущення ліквідації Музею Української

школа № 63 і дитячий садок № 211, тротуару впродовж трамвайної лінії для школярів та зупинки трамваю "Академіка Корольова - ЗОШ № 63", а також здійснення інших заходів з благоустрою та забезпечення безпеки життєдіяльності як дітей, так і мешканців вказаних будинків. Роберта Горвата до Прем'єр-міністра щодо вжиття заходів, пов'язаних із запровадженням Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України та виконання Указу Президента України №146/2017 від

до міністра соцполітики щодо надання інформації стосовно розподілу державного... коштів державного бюджету під час фінансування діяльності громадських організацій та інших об'єднань ветеранів війни, учасників бойових дій та інвалідів війни. Антона Яценка до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів по відновленню порушених прав громадян хворих на Юрія Берези до Бучанського міського голови Київської області щодо законності відмови відділу освіти Бучанської міської ради Київської області у прийнятті Филя Тимофія Юрійовича в дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №4 "Пролісок" Бучанської міської ради Київської області. Вікторії Войціцької до Генпрокурора України щодо перевірки процедури проведення та результатів конкурсу з приватизації ПАТ "Західенерго". Максима Єфімова до Комітету Комітету Верховної Ради України з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення щодо пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб. Віктора Развадовського до міністра екології та природних ресурсів України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на будівництво господарсько-питного водогону та артезіанської свердловини в селі Кириївка Любарського району, Житомирської області. Віктора Развадовського до Житомирського міського голови, голови Житомирської обласної держадміністрації про вжиття заходів щодо внутрішнього та зовнішнього освітлення будинків та прибудинкових територій по вулиці Крошенській у місті Житомирі. Групи народних депутатів (Паламарчука, Кишкаря, Кривенка) до Вищої ради правосуддя щодо тривалого розгляду скарги на суддів Кіровського районного суду міста Кіровограда. Миколи Паламарчука до Генпрокурора щодо невиконання судового рішення та неспроможності провести належне досудове розслідування кримінального провадження працівниками Прокуратури міста Києва. Єгора Соболєва до Прем'єр-міністра України щодо прийняття Постанови Кабінету Міністрів про заборону ввезення енергетичного вугілля з Російської Федерації. Олександра Онищенка до прокурора Київської області, голови Київської обласної ради щодо правомірності закріплення мисливських угідь площею 7 271 гектар Державного підприємства "Богуславське лісове господарство" на території Рокитнянського району Київської області за ТОВ "Мисливське господарство "Мисливці та рибалки". Вадима Івченка до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо надання інформації про розподіл бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів України, Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", Міністерства інфраструктури України стосовно забезпечення

лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра щодо недопущення руйнування малого і середнього бізнесу в Україні. Валерія Давиденка до Прем'єр-міністра щодо нагальної необхідності у відновленні стабільної роботи філії "Ірванцівський торфозавод'' державного підприємства "Чернігівторф" шляхом надання

завищення ціни на тверде паливо. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра щодо придбання та встановлення першого стаціонарного габаритно-вагового комплексу в смт Сарата Саратського району Одеської області з метою недопущення ДТП та руйнації дорожнього полотна на відремонтованих відрізках міжнародної автомобільної дороги М-15 Одеса–Рені (на Бухарест). Костянтина Усова до міністра освіти щодо надання субвенції до державного бюджету у 2017 року для розроблення проектно-кошторисної документації на обстеження та ремонт будівлі навчально-виробничих майстерень (далі по тексту – НВМ) технікуму. Юрія Македона до голови Вінницького міського суду Вінницької області щодо надання інформації відносно діяльності судді Вінницького міського суду Вінницької області Курбатової Ірини Леонідівни. Юрія Македона до Вінницького міського суду Вінницької області щодо надання інформації за період з 1 січня 13-го по 12 червня 17-го. Михайла Бондаря до голови Львівської обласної державної адміністрації, начальника Служби автомобільних доріг у області, голови Львівської обласної ради щодо проведення ремонтних робіт на ділянці дороги загального користування Броди–Радехів–Червоноград біля села Берлин Бродівського району Львівської області. Групи народних депутатів (Бондаря, Тимошенка, Величковича) до міністра молоді щодо побудови спортивної бази в Буському районі Львівської області адаптованої для людей з особливими потребами. Андрія Лопушанського до міністра освіти і науки, міністра фінансів, голови Львівської обласної держадміністрації щодо проблем впровадження освітньої реформи у загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у гірській місцевості. Андрія Лопушанського до голови Львівської облдержадміністрації щодо шляхів вирішення проблемних питань з пасажирськими перевезеннями у Сколівському районі. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра України щодо проведення перевірок якості продуктів харчування. Юрія Бублика до Міністра освіти і науки щодо вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей у літніх дитячих таборах, усунення порушень мовного законодавства законодавства шляхом заборони використання у їх роботі російськомовних програм та створення у таких закладах українськомовного середовища. Сергія Мельничука до Міністра внутрішніх справ, Генпрокурора щодо бездіяльності правоохоронних органів під час розслідування вбивства Іллі Пазюка. Віталія Купрія до Голови Вищої ради правосуддя, Генпрокурора про знищення правозахисної та контролюючої функцій народних Дякую

Вікторії Сюмар до Прем'єр-міністра щодо проблеми з розподілом коштів у галузі національного кіновиробництва. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра щодо відновлення ліцензій на видобуток нафти та газу для Гнідинцівського газопереробного заводу Варвинського району Чернігівської області. Олександра Кодоли до міністра внутрішніх справ щодо проведення

міністра енергетики та вугільної промисловості, тимчасово виконуючого обов`язки директора Державного підприємства "НЕК "Укренерго" щодо надання інформації про хід реалізації будівництва в Луганській області електричної підстанції 500 кВ "Кремінська". Дмитра Добродомова до Прем'єр-міністра щодо належного, неналежного пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Дмитра Добродомова до міністра екології та природних ресурсів України, голови Державного агентства лісових ресурсів України, голови Волинської обласної державної адміністрації, начальника головного управління Національної поліції у Волинській області, голови Волинської обласної ради щодо можливої незаконної

Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо необхідності створення спільного фонду прямих інвестицій між Україною та Китаєм в рамках реалізації проекту "Один пояс, один шлях". Григорія Тіміша до Генерального прокурора України про вжиття заходів прокурорського реагування для захисту законних прав мешканців сіл Кам'янка, Купка, Корчівці, Сучевени, Старий Вовчинець Глибоцького району щодо безперешкодного користування дорогами загального користування, що пересікають Григорія Тіміша до Прем'єр-міністра України щодо вжиття невідкладних заходів щодо організації належного доступу громадян України, передусім громадян похилого віку, у сільських та важкодоступних місцевостях, зокрема у Глибоцькому районі Чернівецької області до фінансових

"Люстдорф" Міністерства охорони здоров'я України. Анатолія Кузьменка до Прем'єр-міністра щодо врегулювання проблемних питань відносно відновлення втрачених соціальних гарантій колишнім працівникам структурних підрозділів Державної холдингової компанії "Олександріявугілля" Кіровоградської області. Сергія Лабазюка до Прем'єр-міністра, віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва, міністра фінансів щодо погашення заборгованості перед підприємствами житлово-комунального господарства Хмельницької області. Сергія Лабазюка до Прем'єр-міністра, Першого віце-прем'єра - міністра економіки, віце-прем’єра - міністра регіонального розвитку, міністра фінансів

Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, голови Житомирської обласної держадміністрації щодо виділення коштів для проведення ремонтних робіт та відновлення крівлі багатоквартирного будинку в смт Довбиш по вулиці Поліській, 26, знищеної пожежею. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, голови Житомирської облдержадміністрації щодо вирішення житлового питання та надання комплексної допомоги багатодітній родині, яка постраждала від пожежі. Сергія Лещенка до Прем'єр-міністра щодо розмитнення гуманітарної допомоги, наданої Глухівській центральній районній лікарні фундацією "Українці в Нідерландах. Сергія Лещенка та Вікторії Войціцької до Генпрокурора України щодо обшуків у ТОВ "ТАКРОМ УКРАЇНА" та перешкоджання діяльності румунських інвесторів в Україні. Василя Гуляєва до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) за наслідками діяльності фінансової компанії ПАТ ПАТ 'ФК СТС - Інвест''. Тараса Батенка до Генпрокурора, голови Львівської обласної держадміністрації щодо термінового вирішення проблеми незаконного захоплення та самочинної забудови прибережної захисної смуги озера "Задорожнє", розташованого поблизу міста Миколаїв Львівської області. Ірини Єфремової до Прем'єр-міністра України щодо допомоги у лікуванні Остапчуку Ігорю а саме, терміновій трансплантації кісткового мозку. Максима Бурбака до Генпрокурора щодо розслідування факту незаконної передачі Чернівецькою міською радою другої нитки газогону на баланс ПАТ "Чернівцігаз" у 11-му році. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра щодо необхідності захисту прав учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інваліда ІІ групи Лінніка на перерахунок та призначення пенсії згідно рішень Європейського суду з прав людини та Рубіжанського міського суду Луганської області. Юлія Іоффе до Генпрокурора щодо необхідності захисту інтересів членів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Будівельників 22", місто Рубіжне Луганської області. Володимира Арешонкова до Генпрокурора щодо належного забезпечення здійснення функцій держави у сфері земельних відносин. Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра

Колеги, 30 хвилин, відведених для зачитання запитів є завершені. Ще два зачитає Іра, і переходимо до виступів. Віталія Гудзенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо дієвого фінансування у 17-му році будівництва та капітального ремонту об'єктів соціальної сфери у Таращанському, Ставищенському та Сквирському районах Київської області. Віталія Гудзенка до Прем'єр-міністра, міністра фінансів щодо необхідності виділення додаткової субвенції медичним установам Ставищенського району Київської області. 12:08:47 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, чи зачитала оголошення Оксана? Я зараз прошу всіх, хто має бажання виступити в "Різному", приготуватись до запису. Будь ласка, колеги. Прошу зайняти місця, приготуватись до запису, хто хоче виступати в "Різному". І я нагадую, у нас до 13-ї години лишилось 50 хвилин.

Був проведений запис. 50 хвилин відводиться до першої години і о першій я прошу усіх прибути в зал для закриття сесії, будь ласка. Пан Куліченко передає слово народному депутату Курячому, будь ласка. 12:10:08 КУРЯЧИЙ М.П. Шановний Андрію Володимировичу, шановні народні депутати! Я хочу зараз звернути вашу увагу на стан справ єдиної в Україні державної компанії, що займається пошуком та розробкою урану, та іншої стратегічної сировини, мова йде про казенне підприємство "Кіровгеологія". Разом ми маємо зробити все, аби не допустити повного занепаду, банкрутства та розграбування держкомпанії, яка має 60-річний досвід геологічного вивчення надр, проведення геологопошукових та геологорозвідувальних робіт на території багатьох країн земної кулі. Від співробітників цього підприємства я як народний депутат України отримав інформацію про злочинні наміри деяких нинішніх керівників державної компанії довести підприємство до повного банкрутства, аби потім привласнити його майно, нерухомість та землю на яких розміщена виробнича база компанії, зокрема в Печерському районі столиці на вулиці Кіквідзе. Як розповідають у своїх численних зверненнях до мене працівники "Кіровгеології", головним ініціатором та ідейним натхненником навмисного знищення колись перспективного та прибуткового казенного підприємства є його нинішній керівник, є такий Віталій Нельга призначений на цю посаду генерального директора в червні 2016 року. Окремо відзначу, що на момент призначення на посаду генерального директора, Нельга не мав ані профільної освіти, ані досвіду роботи у такій високотехнологічній галузі якою є розробка та видобування корисних копалин. Натомість у минулому Віталій Нельга був відомим із засобів масової інформації як один з головних рейдерів єдиного в Україні заводу з виробництва інсуліну "Індар". Через некомпетентність та невігластво нового генерального директора, підприємство відразу залишила ціла група провідних спеціалістів, на яких тримався весь науковий та геологорозвідувальний У зв'язку з тим, що колектив цього підприємства звертається до депутатів Верховної Ради з проханням втрутитися в ситуацію, захистити провідне українське підприємство з розробки та видобутку урану КП "Кіровгеологія" від знищення, розграбування та продажу за борги його майна, та землі. Я прошу вважати мій виступ офіційним депутатським запитом до Міністерства екології та природних ресурсів з вимогою провести всебічну та вичерпну перевірку фактів, наведених у моєму виступі, задля недопущення остаточного знищення унікального геологічного державного підприємства. Дякую за увагу. Дякую. Зараз має слово Галасюк. Але в нас через кілька виступів є ще Вовк, який передає Галасюку. Тому прошу Вовка скасувати з виступів,

Вчора ми прийняли надзвичайно важний, важливий стратегічний для української промисловості, економіки металургійний закон. Продовжили ще на рік дію підвищеного мита на експорт металобрухту. Це дозволить забезпечити українські металургійні заводи сировиною, людей роботою, а Збройні сили України необхідною технікою та зброєю. Він був прийнятий після того, як Президент наклав на нього вето. Я надзвичайно вдячний всім членам парламенту, які підтримали цю ініціативу фракції Радикальної партії і зробили крок на зустріч українському гірничо-металургійному комплексу, українській промисловості. Принагідно, я хочу привітати українських металургів з їх професійним святом, яке буде через два дні святкуватися. На ваших руках, на ваших плечах тримається стабільність гривні, стабільність цін і це є основа зростання добробуту українців, розвиток української промисловості. Надзвичайно важливо, що ми з вами, шановні колеги, в цьому залі не дали, незважаючи на весь тиск закордонних партнерів, на обіцянки Президента цим закордонним партнерам, відмінити мораторій на експорт не обробленого лісу-кругляка з України. Це є дуже важливо, що ми зберегли той Закон про заборону вивезення лісу-кругляка, який ми з вами прийняли в цьому залі. Бо він сьогодні працює на користь українських громадян, на користь української промисловості і економіки. Він збільшив надходження податків до бюджету на 20 відсотків, він створив вже тисячі і десятки тисяч додаткових робочих місць в деревообробці, і в суміжних галузях в різних регіонах України. вже привів мільярдні інвестиції в українську економіку, бо створюються нові і нові виробництва. В 2,5 рази зріс обсяг інвестицій в деревообробну галузь, завдяки цьому мораторію на експорт лісу-кругляка, який ми з вами прийняли. Вчора відбулися зустрічі керівництва фракції і груп з віце-президентом Єврокомісії паном Добровскісом. В черговий раз постало питання, що умовою надання наступних кредитів Євросоюзу є зняття мораторію на експорт лісу-кругляка, є також застереження у європейців по законодавству, яке ми прийняли з вами про підвищення вивізного мито на металобрухт, про яке я говорив. Вчора на цій зустрічі лідер Радикальної партії Олег Ляшко абсолютно чітко заявив що український парламент не допустить відміну мораторію на експорт лісу кругляка, не допустить зниження дострокового вивізного мита на експорт металобрухту, який ми з вами в цьому залі прийняли. Бо це в інтересах національної безпеки України, це в інтересах української економіки, і, підкреслюю, це повністю відповідає міжнародним зобов'язанням України як в рамках Світової організації торгівлі, так і в рамках Угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Але таких антикризових заходів і таких галузевих ініціатив мало, ми маємо так рухатись галузь за галуззю, регіон за регіоном для того, щоб відроджувати українську промисловість і економіку. Для цього потрібно мати системні інструменти, неможливо це робити на рівні лозунгів і на рівні обіцянок, які дає влада і реально нічого Ми з вами в цьому залі минулого року прийняли Закон про Експертно-кредитне агентство, його мета – створити механізм через, який українські виробники будуть отримувати дешевші кредити з частковою компенсацією відсоткової ставки. Через цей механізм український машинобудівельники, суднобудівельники, авіабудівельники, військо-промисловий комплекс вони зможуть конкурувати на зовнішніх ринках через страхування і експортні гарантії, які буде надавати це агентство в порушення, в пряме порушення цього закону воно досі не створене. Сьогодні я офіційно звернувся до Прем'єр-міністра України з вимогою щодо припинення порушення законності, негайного створення Експортно-кредитного агентства і ми хочемо почути, хто персонально в уряді, в Міністерстві економіки з вищого керівництва відповідає за цей провал за те, що досі не працює механізм підтримки в Україні європейського режиму роботи промисловості. Окрім цього, наша команда Радикальної партії запропонувала системний, комплексний і сміливий промисловий пакет реформ, який складається із таких ініціатив: як індустріальні парки для того, щоб створити в Україні привабливі умови для створення нових виробництв, щоб ми могли конкурувати з Польщею, Туреччиною, і навіть тою Білорусією, яка сьогодні нас переграє у напрямку промислового розвитку. Ми запропонували зняття штучного податкового навантаження з промислових інвестицій для того, щоб звільнити ввезення обладнання від імпортного мита і розстрочку імпортного ПДВ, зробити на три роки. Це дуже важливо, важливо, щоб в Україну пішли інвестиції, а не просто кредити Міжнародного валютного фонду чи Європейського Союзу від… за які від нас вимагають те, що не вигідно Україні. Окрім того, ми внесли в парламент законопроект про нову модель підключення до інженерних мереж для того, щоб інвесторів, для того, щоб виробничників не грабували монополісти для того, щоб це підключення було справедливим і воно має бути безкоштовним для інвестора, бо за це вже сплачується в тарифі інформаційна складова. Штатах Америки, в Ізраїлі, і в інших успішних країнах. Нам потрібно, життєво необхідно прийнятий цей промисловий пакет реформ і повністю реалізувати антикризовий план розвитку економіки, який команда Радикальної партії запропонувала Президенту, голові парламенту і уряду тоді це дасть Україні якісно новий Дякую. Будь ласка, Сергій Лещенко вам слово.

цього тижня ми намагалися виконати ту саму обіцянку, яку декларували всі політичні вожді на виборах – скасування недоторканності. Але ні радикальний Олег, ні Бурбак, який любить покривати корупціонерів, ні керівництво фракції "Блоку Порошенка" не поставили свої підписи під законопроектом Юрія Левченка та інших депутатів щодо скасування депутатської недоторканності. Це ваш вибір, але там вже є 150 підписів, і цей парламент повинен голосувати за недоторканність. Час виконувати обіцянку, яку всі давали на виборах. Що стосується минулого засідання, то лише завдяки нашій небайдужості ми врятували антикорупційне бюро від знищення. Був сценарій вже вчора призначити "кишенькового" аудитора і до осені скасувати, прибрати з посади нинішнє керівництво, позбавити їх повноважень і зробити депутатів безкарними. як депутати, як депутати, які прийшли до парламенту, обирають… (Шум у залі) …обираються до парламенту для того, щоб захищати свої корупційні інтереси. Ви бачите, як вони ходять сюди для того, щоб бути безкарними у своїх діяннях, як вони голосують і як вони репетують, коли називають їхні прізвища. Але це нас не зупинить. Крім того, крім скасування недоторканності, прийшов час виконувати іншу обіцянку, яку так само всі декларували: зміни Закону про вибори. Як взагалі ці корупціонери потрапили? Ми разом з колегами Світланою Заліщук і Мустафою Найємом були у 102 окрузі і бачили, як один з фігурантів розслідування – Олесь Довгий – став депутатом. Просто "засівав" по 200 гривень, а зараз став депутатом, отримав недоторканність і три роки працював принеси-подай для Адміністрації Президента. Тоді як був в тому окрузі і незалежний кандидат Андрій Лаврусь, який не поклав... не покинув політичну кар'єру і зараз продовжує боротися з корупцією, створив "Центрально-український антикорупційний офіс", бореться з місцевим прокурором, з перевертнями в погонах, які переїхали туди з Одеській області і були вже викриті на хабарництві, продовжує захищати інтереси громадян. Тоді як людина, яка завдяки мажоритарці представляє цей округ, була викрита в корупційних діяннях. Ми маємо скасувати мажоритарку, бо це є зло, це є двері, в які заходить до парламенту корупція. І, будь ласка, буде зараз міжсезонний період, запитуйте в своїх депутатів, коли вони... Будь ласка, наступний виступ вд народного депутата Івана Спориша, якому передає слово Іван Мельничук. Будь ласка, пане Іване, запрошую. 12:22:32 СПОРИШ І.Д. Шановна головуюча, шановні народні депутати, звичайно, сесія наша підходить до відпустки, але, разом з тим, дуже обідно, що ми разом з вами не проголосували за продовження сесії. Я рахую, що це повинні наші виборці зробити нам якийсь висновок. Той, хто не голосував за продовження сесії нашої, але ми знаємо прекрасно, що ми є воююча країна, ми знаємо прекрасно, що сьогодні ми захищаємося від Путіна, від Росії і ми повинні бути завжди, як то кажуть, на старті прийти в цей зал і прийняти ті чи інші закони. Хоча обідно, що ми вчора не змогли не змогли через блокування сесії розглянути Закон про охорону здоров'я, хоча би розглянути, Закон про освіту в другому читанні, я думаю, що 1 вересня діти прийдуть в школу і вчителі на щось би на... вже би думали щось змінити. На жаль, цього не сталося через те, що ми з вами не змогли проголосувати. Я хотів би зараз зупинитися, ну, зрозуміло, дисципліна в нас як була погана, так і є. що все-таки ми разом з вами не можемо найти таку спільну мову у цей скрутний для країни час, об'єднатися навколо Верховної Ради. Адже в нас сьогодні є все-таки країна, де депутати Верховної Ради повинні приймати основу питань, які повинні відповідати сьогоденню. Але я хотів би зупинитися декілька слів про поступок учорашній з Олегом Барною. Олег Барна вчора виходив, і ми всі це бачили, вже всі Інтернети пройшли, і ми бачимо прекрасно, що до Олега Барни спеціально, можливо, ну, переодягнули їх, дали їм форму, дали цим козачкам, я не знаю, кому вони там служили, але, мабуть, ми в Інтернеті всі дізнаємося, які, ну, незаконно обкидали брудом Олега Барну, які незаконно закидали яйцями. І ми бачили, ми знаємо Олега Барну як захисника, як і сотні на Майдані, який пішов на фронт, який захищає нашу країну. Але, ви знаєте, мабуть, це не в цьому стоїть питання. Обідно в тому, що всі ці люди є наймані, обідно те, що їм платили. Я сам йшов біля забору, де зібралася кучка напіввипивших, стоять і обговорюють, хто б це не казав: "Звони, пускай приходят. Сколько уже мы можем стоять? Пускай платят". І це прямі слова. І, я думаю, вони є і в Інтернеті. Обідно, шановні, повинно бути справедливо, повинні ми… якщо вже і є в нас, якщо вже прийшла якась акція, вона повинна бути справедливою, вона повинна, дійсно, бути акцією за український народ. І це є справедливо. Тому я хотів би побажати, щоб всі прийшли із відпустки, і прийшли 1 вересня, і щоб ми залишили популізм за літо, залишили всю цю… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний колего. Будь ласка, народний депутат Корчинська, Оксана Корчинська. Слава Ісусу Христу! Учора був надзвичайно невдалий день, особливо для важкохворого населення України. Тоді, коли голосувалося за бюджет, 34 голоси не вистачило в цьому парламенті, щоб віддати з грошей на реконструкцію Маріїнського палацу, котра відбувається вже, мабуть, скоро вже 10 років, 200 мільйонів віддати на ліки онкохворим пацієнтам України. 200 мільйонів гривень, котрі б подарували ще шанс на життя більше ніж 100 тисячам наших громадян. 34 голоси, котрих не вистачило, серед них є 49 депутатів, котрі утримались, тобто вони свідомо взяли на себе відповідальність не дати цим людям ці ліки. Мені прикро, що більшість цих депутатів, 29 чоловік, серед фракції БПП. Мені прикро, що 9 чоловік утрималися з "Народного фронту" і з "Опозиційного блоку". Мені прикро, що тільки 1 позафракційний депутат утримався і "Відродження". Я прошу, щоб люди, в яких зараз нестача є ліків для своїх онкохворих родичів, знайшли на сайті це голосування. Звертайтеся до тих 49 депутатів, нехай вони вам купують ліки, якщо вони не зробили все, щоб вас забезпечити ними. Друге, я хотіла би вам озвучити вчора свою заяву міністру МВС Авакову. Я офіційно як голова Опікунської ради, Оксана Корчинська попередила його що позаяк Опікунська рада – це волонтерський орган "ОХМАТДИТу", я відмовляюсь допомагати дітям слідчих управлінь всієї України у зв'язку з тим, що пан міністр за півроку не зміг заставити двох полковників Вакуленка, котрий керує слідчим управлінням України, і полковника Колесника – передати підозру в суд на 60 мільйонів гривень, тих вкрадених грошей на будівництві "ОХМАТДИТу", котрі Опікунська рада повернула вже державі, повернула. і заступник Генерального прокурора Бедриківський все роблять для того, щоб ці підозри не потрапили в суд, тільки у зв'язку з цим колишній забудовник вкрав, і Національна поліція не повертає, єдиний ПЕТ/КТ на всю Україну, вартістю 35 мільйонів, в 12 році який був закуплений, він десь ховається. той "ОХМАТДИТ", котрий будується, він не поставлений. В липні місяці онкохворі всієї України не зможуть отримати діагностику на цьому унікальному обладнанні. І зараз кожна дитина в Україні, шукають батьки від тисячі до 5 тисяч доларів, щоб зробити один аналіз на ПЕТ/КТ. Вони роблять це в різних країнах, в тому числі в нашій "Феофанії", котра не робить їм це безкоштовно. Ми не розуміємо…

Володимир Арешонков, 64 виборчий округ, Житомирщина. Шановні колеги! Шановні глядачі, слухачі! Сьогодні Прем'єр-міністр України Гройсман під час свого виступу, дякуючи Верховній Раді за прийняття законопроектів які пов'язані з пенсійною реформою, наголосив на тому, що восени уряд очікує, що ми підтримаємо два законопроекти, які пов'язані з надзвичайно важливими напрямками, напрямками стратегії розвитку нашої держави, питанням, які відносяться, безперечно, до категорії питань національної безпеки, це законопроекти про реформу освіти і науки України і законопроект про реформу в галузі охорони здоров'я. Безперечно, ми підтримуємо. Я рахую, що більшість сьогодні з числа депутатів підтримує важливість голосування і розгляду цих законопроектів. Але, я хотів би поставити питання, чи готові сьогодні більшість членів нашого суспільства сприйняти ті основні ідеї, ті концепції, які лежать в основі цих законів? Простіше кажучи, чи сприймуть люди те, що ми восени будемо розглядати і те, що ми готуємося прийняти? Якщо говорити про законопроект про освіту. Безперечно, я сьогодні хотів би подякувати нашому профільному комітету, міністерству, за надзвичайно велику роботу, яка була проведена на попередньому етапі. Дійсно було широке обговорення в регіонах, брали участь в цьому і педагоги, вчителі, педагогічна громадськість. На сьогодні відпрацьовані, ну, я вважав би переважна більшість тих спірних позицій, які були. І це дійсно питання, яке зможе забезпечити вивести на більш високий рівень питання підготовки наших учнів, умов, в яких будуть працювати наші педагоги, навчальні заклади і так далі. Якщо ж говорити про Закон про охорону здоров'я, то я хотів би звернути увагу. От, вчора Володимир Михайлович Литвин показав, що в останній момент нам принесли доповнення, правки, яких надзвичайно велика кількість. Тобто нам самим ще потрібно глибоко розібратись в тому, за що ми будемо голосувати. Але мене найбільше турбує, що на сьогодні, на жаль, дуже велика кількість наших медиків, лікарів до кінця не розуміють, що саме дасть ця реформи. Є надзвичайно слабкі місця, які пов'язані і зі створенням госпітальних округів, і, на жаль, відсутністю системи медичного страхування. Тому в цей період до вересня місяця, я вважав би, що ми маємо надзвичайно активно попрацювати з виборцями, з представниками саме цих галузей для того, щоб восени прийняти надзвичайно якісні і правильні рішення. Я до цього закликаю. Дякую.

Шановний український народе! Сьогоднішній тиждень пройшов під знаком зняття депутатської недоторканності або цирку навколо зняття депутатської недоторканності та голосування більшості за абсолютно антинародні закони разом з регіоналами, які кнопкодавили. Щодо зняття недоторканності. Знаєте, постійно цей цирк піднімався на цьому тижні, ми бачили всі ці голосування у Верховній Раді, коли не могли навіть голосувати за затримання і за арешт злочинців відвертих. І, до речі, саме це є зняття недоторканності. І очевидно для всіх, що поки в Конституції є абзац про те, що Верховна Рада має голосувати за зняття недоторканності, очевидно, що жодного заможного народного депутата не посадять. Навіть того самого Добкіна, по якому вчора проголосували за затримання і арешт, не арештували одразу після засідання, як це було колись було з Ігорем Мосійчуком. Йому дали спокійно вийти, вийти з Верховної Ради, з засідань, і поїхати у невідомому напрямку. Що ще раз доводить, що вчора був договорняк, вибачте за таку непарламентську лексику. Коли "Опозиційний блок" голосував за Конституційний Суд, голосував за провладного аудитора НАБУ і голосував за антинародні зміни до бюджету. Так от для того, щоб не було такого цирку, треба раз і назавжди прибрати абзац про депутатську недоторканність з Конституції України, змінити статтю 80 Конституції України. Президентський законопроект, який ще був поданий в січні 15-го року, який, зокрема, також торкався цього питання, завис, за нього вже неможливо проголосувати, тому що в ньому було три статті, не тільки депутатська недоторканність, а і суддівська, і ті статті про суддівську недоторканність вже були змінені подальшими змінами до Конституції, відповідно президентський законопроект вже неможливо ухвалити. Тому ми разом із депутатами від "Свободи", разом з іншими депутатами, які проти недоторканності як явища, почали збирати ще в березні підписи під новим законопроектом, який один в один копіює ту частину президентського, там, де питання недоторканності стоїть. На жаль, до цього тижня збирання підписів йшло доволі повільно, зібрали тільки 54 спочатку при потрібних 150. Але завдяки вам, український народе, завдяки всім людям, які виходили під Верховну Раду, завдяки всім людям, які писали в соціальних мережах, дзвонили своїм депутатам, ловили їх на вулиці нам вдалося на цьому тижні вчора зібрати необхідні підписи. У нас є 158 підписів, які ми зараз подали в Апарат Верховної Ради і будемо вимагати, щоб цей законопроект був зареєстрований. Щоби саме на наступній сесії, одразу ж в вересні, він був проголосований в першому читанні. І окремо хотів би зазначити, що відмовилися підписуватися під цим законопроектом голови фракцій БПП, "Народного фронту" і Радикальної партії Олега Ляшка. Оцінюйте своїх депутатів, шановні виборці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Кобцев. Передає слово Дерев'янку. Шановні українці, шановні колеги! Юрій Дерев'янко, політична партія "Воля" – "Рух нових сил". Цей тиждень для України був надзвичайно знаковий, тому що український парламент на цьому тижні не здав іспит перед українським народом. Український парламент на цьому тижні не здав іспит на довіру для українського народу, він фактично делегітимізувався в очах українського народу тим, що не спромігся скасувати депутатську недоторканність на усі подання, які Генеральна прокуратура зробила стосовно членів парламенту. цими гаслами всі йшли на вибори і це все було розтоптано буквально українським парламентом, де більше як 300 народних депутатів були обрані після Революції Гідності від демократичних політичних партій. Я хочу щиро подякувати всім українцям, всім тим нашим активістам від "Руху нових сил" і всіх інших наших демократичних проєвропейських партій, які цей тиждень були тут біля парламенту і переконували наших народних депутатів все-таки виконати свою обіцянку. Дуже шкода, що сьогодні зранку, виправдовуючись, фракція "Блоку Петра Порошенка" вишукувалась тут і пояснювала, що один із депутатів, якого треба, мабуть, героїзувати за те, що він дуже в образливій формі звертався до людей на вулиці і, мабуть, отримав якусь реакцію від людей. Також я вважаю, що складом цілої фракції БПП, мабуть, треба звернутися до Президента України, щоб героїзувати всіх тих народних депутатів, які не підтримали скасування скасування недоторканності, процедуру арешту і затримання до тих питань, які були паном Луценком внесені. Це, мабуть, було б гідно того, що зробив Президент України, нагородивши на День Конституції двох регіоналів, які свого часу 16 січня голосували за антиукраїнські закони. Тому, шановні колеги, шановна громада, шановні українці, що нам робити далі? Враховуючи те, що парламент показав своє справжнє обличчя, враховуючи те, що в очах народу він практично втратив свою легітимність, найважливіше, що може зробити ще цей парламент – це ухвалити кілька важливих речей. Перше це Закон про Антикорупційний суд; друге – це Закон про спрощення процедури притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів і третє – це закон, який змінить виборче законодавство, який зробить виборче законодавство відкритим через відкриті партійні списки, через пропорційну систему виборів, із забороною політичної реклами, з повним з повним припиненням тієї політичної корупції, яка здійснюється через величезні кошти, які вкидаються під час виборів. Тому ми звертаємося як "Рух нових сил" до всіх демократичних європейських політичних партій, до всіх рухів об'єднуватись і створювати координаційні штами як відповідь на те, що відбулося цього тижня в українському парламенті. Дякуємо за увагу. І Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Ляшко 6 хвилин, тому що йому передає ще слово його колега пані Юзькова. Прошу. Олег Ляшко, Радикальна партія. Традиційно у п'ятницю парламент, як завжди, напівпустий і люди, громадяни повинні робити висновки, кого вони підтримують, що вони потім не знаходять можливості приходити до парламенту. Сьогодні ми підсумовуємо результати чергової сесії парламенту восьмого скликання, я хотів би дуже коротко, змістовно, але ємно і абсолютно чітко, доступно українцям розказати, що відбувається в українському парламенті і українському політикумі. Якщо говорити загалом про той рух, який обрала держава – це перетворення України на сировинну колонію, а українців на націю для для обслуговування, так звана "сервісна нація", коли максимальний рівень, який нам пропонується – це на автозаправках, вахтерами, двірниками, медсестрами і так далі. Ця політика приведе до того, що українська нація втратить можливості славитись своїми науковцями, іншими вкрай важливими досягненнями. Чому відбувається така політика? Тому що в глобальному світі поважають тільки сильних, ту політику, яку проводить нинішня влада, вона позбавляє нас сили. Тому що наша сила в економічному розвитку, наша сила у власних можливостях, у тому, щоб ми не ходили, не просили, а самі заробляли це ключова самим заробляти, а не ходити, не побиратися і не просити. Тому що слабих ніхто в світ не поважає, один раз дадуть, другий раз дадуть, а на третій раз ніхто нічого не дасть. Команда Радикальної партії пропонує альтернативу тій політиці, яку проводить влада. Коли політика влади, це слабкість то пропозиція, альтернатива Радикальної партії – це сила України – це сила України, це працевлаштування українців, це нові робочі місця, це відновлення економіки. Мій бойовий заступник з економіки Віктор Галасюк докладно щодня, шановні українці, інформує вас про нашу політику у відновленні промисловості, інших галузей нашої економіки. Вчора парламент знову підтримав наш закон, який забезпечує і зберігає 300 тисяч робочих місць для металургів і я вітаю наших славних працівників гірничо-металургійного комплексу, які у неділю відзначатимуть своє професійне свято. Ще раніше парламент підтримав наш мораторій на заборону вивезення лісу-кругляку. Завдяки цьому ми відновлюємо в Україні і створюємо фактично з нуля деревообробну, і меблеві промисловості. Ми даємо можливості десяткам тисяч українцям отримати нові робочі місця, можливість заробляти і годувати свою сім'ю. За нашою ініціативою, 175 народних депутатів України підписалися під змінами до Конституції, щоб українського фермера, українського селянина зробити господарем на власній землі, щоб у Конституції записати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство, на відміну від того, що пропонує влада, політику, перетворення селян на батраків, політику дерибанну земель, політику пограбування України. Я сьогодні задав Прем'єр-міністру питання, де ваша політика відновлення тваринництва на селі, робочі місця на селі? Нам обіцяють тільки програми, у них немає ні політики, така програма і така політика є в нашої команди. Беріть і робіть, якщо самі не здатні цього зробити. Що натомість пропонує влада? Вони хвастаються, що вчора вони провели пенсійну реформу. Українці, вам обманюють, реформа – це те, що можна на хліб намазати, а ті реформи, які проводять вони, це пограбунок людей. Підвищення пенсійного віку, підвищення страхового стажу, який дає право на отримання пенсій, вони називають реформами. Це не реформи, це не оголошена війна проти українських громадян, проти українських трудівників. Тому що мільйони людей в Україні позбавляються права отримувати пенсію, тому що 35 років страхового стажу їм треба буде, щоб отримати мінімальну пенсію. А якщо не буде 35 років, вони зможуть вийти тільки в 65 років на пенсію. І за це підвищення пенсійного віку, за позбавлення українців можливості отримувати пенсію голосувала коаліція, голосували фракції "Самопоміч", "Батьківщина", олігархічні їх групи. Я питаю, для чого ви допомагаєте владі грабувати людей, для чого ви забираєте в українців право

олігархічні групи, "Самопоміч". Ви, шановні колеги, відповідатимете за те, що мільйони українців втратять право на отримання пенсій, тяжко все життя пропрацювавши, бо їм завдяки вашій реформі у 65 років треба буде виходити на пенсію, при середній тривалості життя 63 роки. майже мільярд гривень на прокуратуру. Прокуратура вже 5 мільярдів має, ви їм ще мільярд дали. Я питаю: чому ви цей мільярд не дали фермерам? Чому ви цей мільярд не дали на хворих онкологічними захворюваннями? Чому ви цей мільярд не дали на дороги, на дитсадки, на школи, на житло житло для молоді? Ви віддали цей мільярд: БПП, "Народний фронт", "Батьківщина", ви віддали цей мільярд прокуратурі, для чого ви віддаєте мільярди тим кого треба звільнити і розігнати? Команда Радикальної партії, шановні українці, потужно стоїть на сторожі ваших інтересів. Ігор Мосійчук, будь ласка, вам Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Минулого тижня я разом з лідером нашої партії Олегом Ляшком, колегою Андрієм Лозовим відвідали мою рідну Полтавщину. Були в селі Олександрівка під моїми рідними Лубнами у фермерському господарстві у фермера Кузьменко. І хочу повідомити всю країну як уряд допомагає фермерам. Фермерське господарство Кузьменко отримало допомогу на кожну корівку трохи менше 300 гривень, 50 тисяч гривень отримало допомогу фермерське господарство, яке має до півтори тисячі корів дойних. Це знищення сільського господарства – це геноцид над українським селом. І робить це він за рахунок збільшення аграрних холдингів. Інший приклад на Полтавщині, Оржицький район колишнє село Куйбишево, нинішнє Вишневе, там було величезне господарство 30 тисяч свиней, 10 тисяч дійних корів, свій хлібокомбінат, свій м'ясокомбінат, своя маслобойня все це знищено, працювало три тисячі людей – три тисячі селян, зараз на "Кернелі" працює всього 50-70 людей все знищено оце й геноцид, оце і є знищення українського села. Тому Радикальна партія Олега Ляшка закликаємо уряд негайно, не словами, а на справах надати допомогу українському фермерству, а український парламент закликаємо невідкладно розглянути запропоновані нашою командою зміни до Конституції, які закріплять фермерство, як устрій на українському селі, на українській землі. Ну і, нарешті, йдуть жнива. Будуть збільшуватися перевезення на залізниці, а на залізниці у нас вся реформа, яку проводить корупціонер Балчун, це в підвищенні тарифів на перевезення, за рахунок чого підвищуються ціни на товари в магазинах і тому подібне. Я знаю, що достатньо матеріалів у Генеральній прокуратурі України стосовно корупціонера Войцеха Балчуна. І я публічно звертаюся і прошу вважати мій виступ депутатським запитом до Генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою негайно арештувати корупціонера Балчуна, негайно довести справи до суду, у вас є всі ці матеріали, нічого ховати їх під сукном, боротьба з корупцією не має бути вибірковою. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Юрій Соловей передає слово Чумаку народному депутату. Віктор Чумак, 214 виборчий округ, місто Київ. Шановні громадяни України! Я в першу чергу хочу подякувати тим не байдужим людям, які протягом цього тижня перебувала під Верховною Радою, які вимагали від своїх депутатів, від всієї Верховної Ради виконати ті передвиборчі обіцянки, які вони їм давали, і тільки своєю… своєю… своїм тиском, своєю наполегливістю заставили Раду зробити те, що вона повинна була зробити: вона повинна була зняти недоторканність з певних депутатів, піддати їх затриманню та арешту, і це було зроблено. На жаль, вчора під час проведення мітингу відбувся прикрий мітинг: хтось напав на народного депутата Барну, хтось завдав йому тілесних ушкоджень. Я вважаю неприпустимим у будь-якій формі фізичне насильство над будь-якою людиною, будь то проста українська людина, будь то народний депутат. І ще я хочу сказати, на жаль, ми самі, нашою поведінкою провокуємо дуже багато людей на агресивну поведінку по відношенню до нас. Подивіться, будь ласка, на цей зал. Подивіться: тут сидить 50 депутатів в день, коли закінчується сесія Верховної Ради, в день, коли ми повинні закрити цю сесію і співати разом з усіма гімн, підвести підсумки. Така поведінка не дуже подобається громадянам, і вони тому і поводяться таким чином – агресивно. Більше того, вчора мене було звинувачено в неєвропейській поведінці, коли я з мегафоном вигукував якісь свої промови. Так, мені це теж дуже не подобається і я вважаю це не проєвропейські, абсолютно не проєвропейські. Я хотів би сидіти в красивому, чистому, світлому, чесному, не корупційному Європейському парламенті, я хотів би говорити і виступати відповідно до своїх переконань перед громадянами України. Але що відбувається? Я не можу це зробити, тому що в цьому парламенті, якби мені сказали в 2014 році, що мені прийдеться знову і знову виходити на сцену, блокувати трибуну тільки тому, що в цьому парламенті постійно порушується Регламент, в цьому парламенті проводиться фальшування голосування, в цьому парламенті фальшуються найважливіші українські закони, які встановлюють конституційний устрій в державі, як вчора відбувалося із Законом "Про Конституційний Суд", я б у це не повірив. А так приходиться це робити. Мені теж цього не хочеться, мені просто приходиться це робити. Я не хочу нагадувати… Я хочу нагадати вам всім, шановні громадяни, що ті люди, які сюди прийшли, вони обіцяли вам перед тим, як сюди йшли, зробити головне – змінити оту недолугу політичну систему, яка є сьогодні, зняти всю недоторканість з народних депутатів, змінити виборче законодавство, прийняти закони про тимчасові слідчі комісії в інтересах імпічменту Президента, прийняти закони про референдум і цього всього не було... Будь ласка, ми сьогодні нікому не даємо, вчора все сказали, хто хотів. Будь ласка, Головко Михайло зараз. Головко Михайло, будь ласка. Я жодному депутату не додало сьогодні жодної секунди, так чесно – бути до всіх рівною. Будь ласка, Михайло Головко. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 164-й виборчий округ, Тернопільщини. Шановні депутати колеги, дійсно ця шоста сесія Верховної Ради запам'ятається такими одіозними рішеннями, які, звісно, впливають на велику долю суспільства, практично на все українське... весь український народ. Особливо це стосується Закон по ринок електроенергії, який цей парламент ухвалив, це законопроекти до бюджету, які є злочинними, дійсно це формують поліцейську державу, а не державу соціального захисту, яка би мала допомагати людям, які сьогодні потребують і збільшення пенсій, заробітних плат, фінансування медицини і освіти. Ми бачили як вчора парламент в черговий раз проштовхнув глобальну реформ, про яку практично ніхто не говорить, це в першому читанні ухвалили Закон про пенсійну, так звану, реформу. Ця реформи сьогодні ставить загрозу залишити без пенсій більше половини українського суспільства. згідно цієї реформи людина, яка не має 25 років страхового стажу, не може отримувати пенсії, а страховий стаж почали нараховувати тільки з 2000 року. Відповідно апріорі ця людина не зможе його отримати, лише в 65 років зможуть виходити на пенсію. Що це називається? Це приховане підняття пенсійного віку, є злочин проти народу. Яка політична сила йшла на вибори з таким гаслом? Ніхто, всі обіцяли, що скасують навпаки збільшення пенсійного віку, а зробили навпаки. Тому Всеукраїнське об'єднання "Свобода" не підтримує ці кроки. Ми не голосували за збільшення пенсійного віку, за те, що ви скасовуєте індексацію пенсій, за те, що ви сьогодні скасовуєте коефіцієнт нарахування трудового стажу 1,35 до 1,1. Це практично на 20 відсотків зменшити пенсійні відрахування, от, що ви провели вчора в цьому парламенті. Тому вважаємо, що ця реформа повинна бути скасована, не має права бути реалізована, адже це є геноцид проти власного народу. Тому "Свобода" такі кроки не підтримує. Мені прикро те, що цей парламент, дійсно, протирав штани і займався більше таким популізмом, замість того щоб розглядати глобальні законопроекти, які би могли підняти українську економіку, вивести її з тіні, заблокувати офшори – те, що мільярди викачує з нашої держави кожен день

Ми закликаємо не підтримувати їх. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, пані Острікова, вам слово. Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Сьогодні підбиваємо підсумки роботи Верховної Ради. І я би хотіла це зробити саме в сфері податкової політики. У грудні 2016 року парламент проголосував зміни до Податкового кодексу, яким значно розширив повноваження Міністерства фінансів: за Державною фіскальною службою, і також надали нормотворчу функцію Міністерству фінансів, право видавати методологічні рекомендації, роз'яснення, консультації. Водночас поклали на уряд і на Міністерство фінансів певні обов'язки. Давайте зараз подивимося, як ці обов'язки зреалізовано. Передача баз даних з ДФС до Мінфіну. Міністерство фінансів і Кабінет Міністрів мали забезпечити до 1 липня проведення незалежного аудиту баз даних. Що ми маємо зараз? База ДФС продається, база митниці База ДФС, особливо в частині реєстрації податкових накладних і всього, що стосується податку на додану вартість, постійне ручне втручання. На в червні завалили бухгалтери просто своїми скаргами щодо неможливості зареєструвати податкову накладну, тому що висить постійно сервер. Це все означає, що йде неналежна робота ІТ-систем, а Міністерством фінансів нічого не зроблено. І строк, встановлений законом по аудиту баз даних, пропущений. Наступна позиція. Електронний кабінет платника податків. Досі Міністерством фінансів не затверджене технічне завдання щодо програмного забезпечення. Як електронний кабінет має запрацювати з 1 січня, якщо в липні ще навіть не затверджено технічне завдання? Наступна позиція. Надання узагальнюючих консультацій. Я є членом методологічної ради при Мінфіні, мене Міністерство фінансів жодного разу не запросило. За весь цей час, майже рік жодної узагальнюючої консультації, хоча потреба в цьому є, Міністерством фінансів не надано. Служба фінансових розслідувань. Скільки нам тут піарився міністр фінансів, досі у Верховній Раді не зареєстрований відповідний законопроект. І найголовніше. З 1 липня у нас почалася зупинка реєстрації податкових накладних, за це проголосувала Верховна Рада. А от критерії зупинки повинне було виписати саме Міністерство фінансів. Яким чином вони виписали ці критерії? Нас сьогодні бухгалтери завалюють скаргами щодо того, що в ці критерії ризику потрапили всі товаровиробники, бо в них на вході є податковий кредит від сировини, а на виході – податковий кредит від готової продукції за зовсім іншим кодом УКТЗЕД. Всі виробники в нас зараз є ризиковими і сумнівними. є абсолютно достовірна інформація по Києву, що схемщики і ті, хто вкидає фіктивний кредит в систему, розбивають ці суми на до 500 тисяч і реєструють. І жодних ризиків під них не підпадають. Тому я прошу зараз вважати мій виступ депутатським запитом до Кабінету Міністрів здійснити об'єктивну перевірку імплементації Міністерством фінансів вимог Податкового кодексу. А також хочу повідомити всім платникам податків одну приємну новину. Вчора парламент проголосував за закон, яким продовжив строк реєстрації податкових накладних постраждалим від кібератаки, Дякуємо, шановна пані Тетяна. І останній виступ надається сьогоднішньому імениннику пану Ліньку, якому передає слово його колега Купрієнко. Будь ласка. Дмитро Лінько, Радикальна партія. На минулому тижні ми разом з лідером Радикальної партії Олегом Ляшком відвідали в Кропивницькому шахту, одну з найбільших уранових шахт в Україні, яку сьогодні бюрократи, корупціонери і компрадори штучно намагаються збанкротувати, намагаються її знищити і разом з тим знищити 3 тисячі робітників, які вже 8 місяців не працюють на цій шахті через те, що Державне підприємство "Східний гірничий комбінат" не може отримати ліцензію на користування надрами. Держгеонадра, Мінекології, штучно, 8 місяців, затягують цей процес, не дають працівникам робити, а це 3000 тисячі працівників, 3 тисячі сімей. І це енергетична незалежність країни. У нас в Україні не так багато уранових надр якими ми можемо розбрасуватися. І через те, що ми не добуваємо уран, ми не збагачуємо руду, ми купуємо потім її у Росії на наші ядерні наші ядерні наші електростанції. І після цього ми звернулися до Міністерства екології, справа зрушилась з місця. Хочу повідомити, що Мінекології вже передало, за нашим наполяганням, документи до Геонадр. І лідер Олег Ляшко особисто втрутився в ситуацію. ми сподіваємося, що на наступному вже тижні цю ліцензію ми таки виб'ємо для шахтарів і вони отримають свої робочі місця, отримають заробітну плату. Тільки так ми можемо здобути енергетичну незалежність. Тільки створюючи робочі місця ми можемо добитися, щоб українці були заможними. А не ліквідовувати і знищувати підприємства, які є стратегічно важливими для України. Таким шляхом ми ніколи не здобудемо ні енергетичної незалежності, ні економічної незалежності. Тому, наголошую, що команда Радикальної партії в обласній Кіровоградській раді і в міській так само піднімала і буде піднімати ці питання. Ми слідкуємо за тим, щоби кіровоградські шахтарі мали зарплату, а Україна мала уран і щоби ми могли бути незалежними в цьому питанні. Хочу наголосити, що більше 50 відсотків палива сьогодні ми купуємо або у Росії, або через Казахстан у Росії. Це неприпустимо сплачувати сплачувати агресору величезні кошти, це сотні мільйонів доларів, за паливо. Ми маємо зробити все, щоби в Україні тут були потужності, а в нас є для цього і "Східний гірничий комбінат" він має кілька шахт, має завод в Жовтих Водах замкнутий цикл, який, ми розуміємо, чому їх хочуть ліквідувати. Або конкуренти хочуть ліквідувати і купити за безцінь, розпиляти. Або просто знищити, або хабара хочуть. Так от, ми не дамо, щоб знищили ці шахти, ми не дамо, щоб українці були без роботи і без зарплати. Дякую за увагу. Відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляємо про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Рішучі". Головою цього об'єднання "Рішучі" обрано народного депутата України Борислава Березу. І відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляємо про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного об'єднання, депутатського об'єднання "Здоров'я нації – основа благополуччя держави". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України України Тетяну Бахтеєву та Валерія Карпунцова. Бажаємо плідної роботи навіть під час парламентських канікул об'єднання. І я зараз передаю слово, шановні колеги, для виступу згідно Регламенту під час

безкомпромісно займати робочі місця. Завершився, колеги, останній пленарний тиждень шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Всього за час роботи цієї сесії було проведено 65 пленарних засідань. За цей час ухвалено 125 законів в цілому, з них 25 ратифікацій. Було прийнято 38 законів в першому та повторному читаннях. На цій сесії ухвалено 186 постанов та інших актів. На виконання головних завдань шостої сесії ухвалено важливі закони України, спрямовані на державне будівництво, національну безпеку, аграрну політику, екологію, інформатизацію, молодіжну політику, транспорт, дорожнє будівництво, банківську сферу. Прийнято за основу три кодекси та базові законопроекти з питань медичної і пенсійної реформи. Зрештою, вся статистика була вам роздана Апаратом, щоб ви могли і бачити самі, і показувати на округах під час роботи з виборцями. Але я хотів би нагадати, що це ми на цій сесії, 8 червня Верховна Рада України ухвалила історичну постанову для формування зовнішньополітичного курсу нашої держави, якою закріпила пріоритетність членства України в НАТО. Ми впевнено рухаємося на шляху до НАТО, і в рамках відзначення 20-ліття Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО ми мали можливість і зустрічати тут, у Верховній Раді України, і голову Парламентської асамблеї НАТО, і до нас в парламент завітав Генсек НАТО, також у ці дні Верховну Раду України відвідав Генеральний секретар ООН. Ми ухвалили цілий ряд законів важливих для гуманітарної сфери і дуже важливих законів для національної безпеки і оборони, для підвищення соціального статусу українських бійців. На цій сесії Верховна Рада України встановила обов'язкові щотижневі квоти передач і фільмів українською мовою на телебаченні: 75 відсотків державної мови – на загальнонаціональних і регіональних телеканалах, – на місцевих, а також 75 відсотків державної мови – для програм новин на телебаченні. Було ухвалено Закон України "Про державну підтримку кінематографії в Україні. На цій сесії ми заборонили символ сепаратизму в Україні – бандитську георгіївську стрічку. Саме на цій сесії парламент ратифікував Угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою. На цій сесії особисто для мене було великою честю підписати зі Спікером Палати представників Конгресу США Полом Раяном меморандуму про співпрацю між Верховною Радою України і Конгресом Перед нами, друзі, стояло багато викликів, не на всі виклики держава Україна, очевидно, відповіла. Ми мали дуже багато дуже емоційних і складних тижнів, емоційних і складних днів. Але я впевнений на цій сесії Верховна Рада України, парламент став сильнішим і всі ми стали сильнішими. І коли я нагадував вам Закони про НАТО, про квоти української мови, я хочу повернути усіх нас на кілька років назад, у тому числі, коли в залі зачитувалась з цієї трибуни інформація про те, що Україна не підпише Угоди про асоціацію, коли в цьому залі приймались Харківські угоди. Я хочу вам нагадати про те, що ми приймаємо не просто статистику, не просто кількість законів і постанов, ми приймаємо історичні рішення, які визначають долю нашої держави на довгий час вперед. І це приймає цей склад скликання Верховної Ради України, і це приймається в цих стінах і депутатами діючого складу Верховної Ради України – речі, які мають стратегічне значення для української держави. Жодна, наголошую, жодна реформа в країні не може пройти без рішення Верховної Ради України. І тому, колеги, я переконаний у нас має бути і вищий рівень відповідальності. Ми були свідками безпрецедентних атак на український парламент, безпрецедентних атак. І, на жаль, інколи своєю поведінкою в залі ми ці атаки підсилювали, а не давали їм відсіч, тому що на моє глибоке переконання український парламентаризм і український парламент є головним фундаментом і державотворення, і демократії в країні. І тому на нього здійснюються ключові атаки, бо він найбільш відкритий і найбільш доступний, але від того він є найбільш і вразливий. Я хочу, колеги, всіх закликати під час нашої роботи найголовніше – до великої відповідальності, історичної відповідальності. У нас є той шанс, і кожному з нас доля дала і шанс, і обов’язок, і відповідальність працювати в найважчі для нашої країни часи, коли російський агресор продовжує атаки на нашу державу, працювати у Верховній Раді України. Я дуже закликаю всіх робити все можливе, щоб Верховна Рада України, щоб український парламент був сильніший і був відповідальніший. Я нагадую, у всі найважчі часи, у всі найважчі часи сучасної української держави, а маю честь з 1987 року бути в національно-визвольній боротьбі за Україну і я пройшов весь той період, в найважчі часи Верховна Рада України була тим майданчиком, де ми відстоювали українську державу спільно з українським суспільством, спільно з українським народом. І коли проголошували українську державу в 1990 році, в 1991 році і в 2004 році, і в 2014 році, і ми повинні мати усвідомлення того, які перед нами виклики і завдання стоять. Тому я закликаю усіх нас, друзі, до мудрості, до відповідальності, до великої внутрішньої сили і до великого переконання, що тільки нашою згуртованою спільною позицією ми зможемо в цей важкий для України час захистити нашу державу, перемогти агресора і збудувати ту державу, за яку боролись наші попередники і про яку мріяли наші попередники. Ми багато зробили, але ми ще маємо багато зробити. Дай нам Боже сили та єдності. Слава Україні! Шановні колеги, відповідно до затвердженого нами календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України 14 липня передбачено завершення пленарної роботи на шостій сесії Верховної Ради України. Відповідно до статті 83 Конституції України чергова сьома сесія Верховної Ради України восьмого скликання розпочне свою роботу у вівторок 5 вересня 2017 року. Нагадую, що наступного тижня народні депутати України працюють з виборцями. Дякую усім за плідну роботу. І шосту сесію Верховної Ради України восьмого скликання оголошую закритою.